To je - prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF) Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. i čl. 5. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH, Policije, Civilne zaštite, državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branko Vukelić, ministar obrane. Izvolite. Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu ili skraćeno ISAF za 2010. i 2011. godinu. Kao što znate mirovna operacija u Afganistanu o kojoj je danas i o slanju vojnika o kojem danas govorimo je temeljena na Bonnskom sporazumu od 25. prosinca 2001. godine u skladu s kojim i uz pomoć Međunarodne zajednice uspostavljena prelazna uprava nad zemljom i zacrtana posttalibanska budućnost Afganistana. I ta operacija je odobrena rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda iz 2001. godine. Zadaće mirovne misije ISAF uključuju pomoć Vladi Afganistana u osiguranju i održavanju sigurnosnog okružja, razvoju nacionalnih sigurnosnih struktura, potporom u obuci i izobrazbi sigurnosnih snaga Afganistana, obnovi zemlje i uspostavi demokratskih struktura te proširenju utjecaja središnje vlasti na područje čitavog Afganistana. Navedene zadaće tijekom 2009. i 2010. godine dobivaju dodatan zamah kroz novu strategiju Međunarodne zajednice i NATO saveznika za uspostavu funkcionalne i samoodržive afganistanske države i izgradnju afganistanskog resora nacionalne sigurnosti. Prijedlog nove savezničke strategije predviđa da se tijekom 4 godine osposobe afganistanske nacionalne sigurnosne snage za samostalno djelovanje i preuzimanje potpune odgovornosti za sigurnost zemlje. U mirovnoj operaciji ISAF trenutno participiraju snage iz 44 zemlje, članice NATO saveza, članice partnerstva za mir i druge države partneri. Kao što znate RH sudjeluje u ovoj operaciji od veljače 2003. godine sa svojim vojnicima. Vlada Afganistana zatražila je od NATO-a i Međunarodne zajednice pomoć u obuci i mentoriranju svoje policije i vojske s ciljem uspostavljanja odgovarajuće razine sposobnosti za preuzimanje odgovornosti za sigurnost Afganistana. Na summitu NATO-a u travnju 2009. godine saveznici su se usuglasili oko pokretanja posebne obučne misije za Afganistan čija zadaća je nadzor višeg stupnja obuke afganistanske vojske i mentoriranje afganistanske policije. U skladu s važećom obukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj misiji u Afganistanu u 2010. godini moguće je u operaciju uz mogućnost rotacije uputiti do 300 pripadnika. Trenutno u mirovnoj operaciji ISAF razmješten je 15. hrvatski nacionalni kontingent u čijem se sastavu nalaze 294 pripadnika. Slijedom nove savezničke strategije u veljači 2010. godine NATO je pozvao članice, a time i RH da dodatnim snagama doprinesu NATO-voj obučnoj misiji u Afganistanu kao dijelu operacije ISAF od kritične važnosti za uspjeh. Zahtjevi koji su upućeni članicama saveza su oblikovani u skladu s procjenama vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga za Europu, a vezano uz doprinos za svaku konkretnu državu sudionicu mirovne operacije ISAF. Slijedom poziva NATO-a hrvatske Oružane snage su izvršile analizu te utvrdile da postoji mogućnost dodatnog angažmana obučavatelja i mentora, dakle instruktora naših. Angažman obučavatelja i mentora, instruktora, predviđen je u kolovozu 2010. godine. U okviru navedenog povećanja omogućit će se i angažman obučnih policijskih timova. Stoga, Vlada predlaže da Hrvatski sabor donese ovu odluku kojom se povećava trenutno odobrenje veličine mogućnosti sudjelovanja naših pripadnika u mirovnoj operaciji ISAF i to kroz povećanje sa sadašnje veličine do 300 pripadnika za 20 novih pripadnika. Što znači da bi u 2010. i 2011. godini u operaciji ISAF u Afganistanu bila mogućnost sudjelovanja do 320 pripadnika naših Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Predlaže se da Vlada Republike Hrvatske utvrđuje trajanje rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika Oružanih snaga RH za svaku rotaciju. Vlada Republike Hrvatske se obvezuje svakih 6 mjeseci izvijestiti Hrvatski sabor o statusu mirovne operacije i radu pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu. Predloženom odlukom se predlaže staviti izvan snage važeću odluku Hrvatskog sabora iz prosinca 2009. godine koja se odnosi na sudjelovanje do 300 pripadnika tijekom ove godine. Predloženo povećanje broja pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu izravan je doprinos daljnjoj implementaciji našeg udjela u izgradnji i stabilnosti Afganistana. Predloženo povećanje odnosi se na doprinos novoj savezničkoj inicijativi usmjerenoj stvaranju samoodrživog i učinkovitog sustava, a i na poboljšanju unutarnje strukture naših postojećih snaga u okviru mirovne operacije u Afganistanu. Financijska sredstva za provedbu ove odluke u 2010. godini planirana su i osigurana u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane, a u 2011. godini bit će osigurana u državnom proračunu na razdjelu Ministarstva obrane u skladu s predviđenim projekcijama financijskog plana Ministarstva obrane za 2011. godinu. gospođe i gospodo, predlažem u ime Hrvatske vlade da Hrvatski sabor donese novu odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu za 2010. i 2011. godinu kao što ste dobili u prijedlogu. Hvala Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ante Kotromanović, izvolite.

za obranu koji smo imali. Ipak je ovo važna misija i donosimo važnu odluku o slanju naših 20 pripadnika više u odnosu na brojku koju smo imali prije. I to je naravno bit. Svaka ova odluka je takva kakva je i može donijeti i dobre i loše stvari. Kao i dosada klub SDP-a će poduprijeti odluku o slanju naših pripadnika hrvatske vojske u Afganistan i povećanju sa 300 na 320 ljudi. Znamo da je to i ono što je rekao i ministar u uvodu neborbena misija, misija koja će koja će se uglavnom baviti obukom i obučavanjem pripadnika snaga sigurnosti Afganistanske vojske i policije. Znamo u kakvom su stanju te snage i kakva ima treba pomoć, njih ima danas

u tom kontekstu može prouzročiti nevolje za pripadnike svih zemalja koje se nalaze gore na prostoru Afganistana. Znamo da se sigurnosna situacija donekle pogoršala, s obzirom da dolazi proljeće, da svaki put talibani, gore snage koje su kontra kontra ove druge strane da su tijekom proljeća da se polako okupljaju, pripremaju da su tijekom zime prikupili dovoljno pričuve, rezerve u oružju i hrani i da sada vrijeme kad aje najpogodnije da se udara na konvoje, na zapovjedništva, na zgrade da se rade određeni teroristički napadi, zasjede, i to je sada kažem najpogodnije vrijeme i tamo sve do 9., 10. mjeseca to će biti sigurnosna situacija takva da će iziskivati ogromni napor od svih pripadnika Hrvatske vojske … da bi sigurnost bila maksimalna, da bi očuvali svoje ljude za koje su gore odgovorni. Prije nego još par riječi rečem, kažem ovo je misija, o kojoj nemamo što posebno puno reći, donijeli smo prije odluke, ovo je odluka odluka svih nas, svaka naša odluka o slanju pripadnika Hrvatske vojske u bilo koju misiju je misija održavanja mira odluka svih nas, i bez obzira što se može desiti na tom prostoru, i ono što je sve dobro ili loše, odgovornost je svih nas, moramo preuzeti odgovornost za ono što je dobro i što je loše i u tom kontekstu moramo biti apsolutno jedinstveni, jer ne želim Ptica zloslutnica ali na žalost uvijek je to zakon brojeva i uvijek se može desiti nešto što je nepredviđeno i što može rezultirati nevoljama za naše pripadnike. Referirat ću se na to i spomenuti ću slučaj gospodina satnika Pavkovića, čuli ste za mladog gospodina, dragog časnika, sjajnog časnika koji je netom koji je došao iz misije u Afganistanu imao tešku saobraćajnu nesreću kada je izgubio dvije noge, je pokazao silnu volju i trud da ostane u Hrvatskoj vojsci, tu ću zahvaliti Ministarstvu obrane što će mu naći mjesto, i to je dobra praksa i primjer da se ti ljudi ne šalju u mirovinu nego da se implementiraju u sustav, na taj način će oživiti dobit će dodatnu snagu i energiju, čovjek koji je sjajan bio tijekom Domovinskog rata i sada moramo uputiti za sve ono što je učinio za stvaranje Hrvatske vojske i evo za održavanje mira u Afganistanu i moramo dati potporu svi mi ovdje u Saboru ali ću se referirati na način da se nekoliko ministar to govorio ovdje da možda sustav osiguranja nije najbolji. MI smo sjajno to riješili za pripadnike Hrvatske vojske koji su bili u Domovinskom ratu, koji su ostali 100% invalidi, čovjek je danas 100% invalid, bez dvije noge, amputirane su mu dvije noge i možda bi trebali ozbiljno razmišljati da za naše pripadnike, ne daj Bože da se desi nešto i gore u Afganistanu, u … i drugim misijama UN-a da te pripadnike osiguravamo, te trebamo kao branitelje iz Domovinskog rata koji su 100% invalidi, 80% invalidi i da ih tako na takav način tretiramo prilikom odlaska u mirovinu ili prilikom stradavanja. Ja mislim ovaj sustav je sada je kakav je ali da bi trebali u tom, mi se svi nadamo da neće biti takvih primjera da mi nećemo imati puno slučajeva gdje ćemo možda primjenjivati ovaj Zakon ako ćemo rješavati na drugačiji način, ali ja mislim da moramo osigurati baš sve da ti ljudi imaju potpuni osjećaj zaštite kada idu gore a i kada se vraćaju ovdje. Zato molim ministra da možda razmislimo o tome da vidimo kako to možemo riješiti, da naprosto počnemo primjenjivati Zakon o braniteljima na one vojnike, dočasnike i časnike i policijske službenike koji idu u opasne misije i da kažem situacija ako dođemo da imamo da imamo najgore da možemo barem to osigurati za ljude koji su sada također u jednoj vrsti rata. Drugo ono što želim reći također isto kada ti ljudi se vrate ovdje ovdje imamo već nekoliko generacija ljudi koji su bili gore, po tri puta, pripadnici Vojne policije, pripadnici profesionalnih postrojbi već su po dva puta bili gore, mi možemo očekivati da ti ljudi imaju određene zdravstvene problem, probleme sa PTSP-om i moramo nešto napraviti na rehabilitaciji ljudi kada se vrate ovdje. MI imamo silna odmarališta u sklopu Ministarstva obrane ili bliže u Pleteru koji upravlja imovinom, kao što su Baška voda hotel… ja mislim da bi trebali omogućiti tim ljudima kada se oni vrate iz misije da sa svojom obitelji kao što je praksa u drugim zemljama po jednoj razumnoj cijeni, da se pokriju troškovi omogućiti tim ljudima nekakvu rehabilitaciju, stručnu, zdravstvenu i onaj običan odmor negdje onih 7, 10 dana ovisi o uvjetima i mogućnostima i Ministarstva i tih hotela i tih ljudi na prostoru kao što je Baška voda, hotel … ili bilo koji drugi prostor na prostoru Republike Hrvatske. Mislim da bi to puno značilo da u kontekstu toga možda Ministarstva … tih ljudi psihologa, psihijatra koji će obaviti s tim ljudima kada se vrate, koji će ih pripremiti

koje su spremne ugristi a koje spremno isto dobiti udarac. Ja mislim da bi u tom kontekstu, imamo slučaj satnika Pavkovića, i dalje slat ćemo naše pripadnike u razne misije, mi ne znamo što se sutra može otvoriti, tko sutra može ponovno ponovno zaratiti pa će nam trebati ponovno poslati nekoliko stotina ljudi ili nekoliko desetina ljudi i u tom kontekstu, gospodine ministre molit ću da se možda razmotri ove dvije stvari. Način osiguravanja ljudi koji stradaju ili će stradati, i način rehabilitacija ljudi koji će doći nazad sa prostora kao što su Afganistan, Goranska visoravan i druge misije gdje naši ljudi obitavaju. Znamo da možda nije najbolje vrijeme kada smo donijeli odluku o slanju naših pripadnika Hrvatske vojske u Afganistan, zato što sve nas pogađa kriza, znamo da je Ministarstvo obrane pogodila kriza da su smanjena znatna sredstva, i ovdje ću reći ponovno zastupnicima ono što sam rekao jučer ministru, mi zastupnici moramo se boriti da ako smo govorili, definirali obveze Ministarstva obrane ako smo rekli da će imati 18 tisuća vojnika, da ćemo imati do 500 vojnika u misijama vani, to su međunarodne priznate obveze, mi moramo na taj način i djelovati i zajednički braniti, sada je to ja više govorim sada kao vojnik Ministarstva obrane koji ima svoju zadaću, a to je rad Ministarstva obrane sa živim ljudima. Ti ljudi trebaju jesti, ti ljudi trebaju obučavati, ti ljudi trebaju primati plaću, nije lako sada tim ljudima milijardu kuna, a imamo 18 tisuća ljudi što nije velika vojska ali je u odnosu na sredstva koja imamo velika vojska imat ćemo sada vjerojatno problema sa održavanjem i kako na koji način osigurati vojnički život za sve te ljude koji se nalaze u Hrvatskoj a i vanka. U tom kontekstu nije najbolja godina kada vidimo da jedan vojnik kojeg šaljemo u misije vani košta oko 200 tisuća dolara, što je milijun kuna ministre i to će biti povećanje za oko 20-ak milijuna kuna. A opet sa druge strane vidimo kako Hrvatske autoceste npr. režu povlastice za branitelje, 100%-tne invalide i 80% invalide, gdje žele uštediti 20 milijuna kuna. Samo želim naglasiti kako smo potpuno dijametralno suprotni u načinu funkcioniranja kada trebamo štedjeti kada trebamo nešto potrošiti.

koje su bogme ozbiljne i velike. Mi smo ... i strateški plan razvoja Hrvatske vojske i na tome moramo poraditi i napraviti neke stvari kako ga korigirati. Ja ovu fazu odlaska gore u Afganistan gledam kao fazu izlazne strategije. Sada se NATO misija nalazi u fazi tri. Priprema se faza 4., a faza 4 je izlazna strategija. Sada je 20 naših časnika instruktora, to je po meni dobra odluka u smislu da ćemo u dogledno vrijeme moći povući jedan dio vojnika. I zato to gledam kao izlaznu strategiju. I ja mislim da to mora biti politika Ministarstva obrane kada gore šaljemo 50-ak časnika i dočasnika koji se mogu baviti obukom sigurnosnih strana, a da a da nazad možemo povući vojnike. Koeficijent jednog vojnika, dočasnika i časnika, instruktora je odnos 1:10. Znači jedan časnik vrijedi kao 10 vojnika gore. Ja mislim da u ovom kontekstu treba poduprijeti ovu odluku u ovom kontekstu treba dati potporu Ministarstva obrane i predsjedniku Republike. Ali to smatramo da to moramo gledati kao izlaznu strategiju i strategiju izlaska Hrvatske vojske iz Afganistana kada za to dođe vrijeme. Da bi misija uspjela gore, 4 su važne bitne stvari i ja ću ih naglasiti. To je obuka koju Hrvatska vojska mora provesti ovdje u zemlji, to je vođenje i zapovijedanje koje mora biti osigurano na najvišoj razini, znači ti zapovjednici moraju biti iskusni, operativni, u blizini svoje vojske, odgovorni za ponašanje, za sigurnost, za stegu. Treći element i ključna stvar to je logistika, znači moraj osigurati sve uvjete, najbolju opremu za ljude koji se nalaze gore da bi uspješno mogli izvršiti svoju zadaću i da se ne sramotimo gore. Gore se nalaze pripadnici nekoliko desetaka zemalja koji su također u uvjetima kao i mi koji također traže od svojih vojnika sve. I zato je vrlo bitan taj segment logistike. I četvrti element to je sigurnost. Sigurnost je najvažnija u ovom trenutku, sigurnost je bitna i sigurnost osiguravamo ovdje kroz ova tri elementa. I naravno procjena sigurnosti i situacije gore u samom Afganistanu i ponašanje naših vojnika koje mora biti apsolutno primjereno po svemu kako se to gleda i kako to treba vojnički. Nemam posebno više što reći na ovu temu. Mi ćemo poduprijeti ovu odluku i nadam se da će ova misija i povećanje doprinijeti stvarno sigurnosti stanja u Afganistanu. Nadam se da će se naši ljudi koji se nalaze gore i koji će ići gore vratiti se živi i zdravi. I nadam se da će ta Misija u Afganistanu završiti uspješno na način da ćemo mi preuzeti iskustva od različitih vojska gore, a da ćemo doprinijeti na tome da se Hrvatska vojska iskaže u dobrom svjetlu, i hrvatska politika u dobrom svjetlu u smislu očuvanja reda i održavanja mira u Afganistanu. Gospodine ministre hvala puno. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh, klub HNS-a. Izvolite.

Hrvatska kao Hrvatska je bila poprište gruboga osvajačkog rada i ujedno i mjesto na kojemu su djelovale različite međunarodne vojne misije, što u ulozi čuvanja mira i razdvajanja, što u ulozi provedbe mirne reintegracije dijela zemlje. U tome smislu Hrvatska sa svojim konkretnim iskustvom vjerojatno ima sasvim drugačiji i kompleksniji pristup ovom pitanju nego neke druge zemlje koje sudjeluju u međunarodnim vojnim misijama UN-a, odnosno NATO saveza. članstvo u NATO-u nas obvezuje na drugačiji način i kroz drugačiji profil angažmana na participaciju u tim međunarodnim vojnim misijama. I valja reći da Republike Hrvatska na temelju odluka Hrvatskoga sabora sudjeluje u desetak takvih misija. I ova ISAP misija, dakle Misija u Afganistanu svakako je najveća, najzahtjevnija, najskuplja, možda čak i najopasnije. Uz nju to je i Misija na Golanskoj Visoravni, tu su još misije i na Kosovu, Čadu u Somaliji. Međutim ova svakako jest najvažnija, jer od ukupnoga proračuna koji se odvaja za ove svrhe gotovo da 90% svih sredstava odlazi na opremanje i na održavanje naše vojne misije u Afganistanu. Kada pogledamo kako to financijski izgleda, onda je za tu misiju 2007. godine Republika Hrvatska potrošila 160 milijuna kuna, 2008. oko 250 milijuna kuna, 2009. 266,5 milijuna kuna. Sada u 2010. godini ukupno za mirovne misije u proračunu Republike Hrvatske predviđeno oko 333 milijuna kuna i trebali bismo dobiti odgovor na koji način Vlada Republike Hrvatske kani osigurati dovoljno financijskih sredstava za predloženo povećanje. Naime, povećanje je negdje oko 10% pa pretpostavljamo da li kvotno tome bi se valjalo i povećati sredstva namijenjena za ovu mirovnu misiju u sklopu ukupne vojne prisutnosti Republike Hrvatske i naših Oružanih snaga u mirovnim misijama u svijetu. Ali još uvijek ne znamo jer niti se najavljuje rebalans proračuna, niti se izvješćuje o tim dodatnim sredstvima koliko će nas to zapravo koštati. Jedina informacija kojom raspolažemo i to uglavnom iz medija je da je američka vlada odobrila stanovitu financijsku pomoć upravo za namjene povećanja našega kontingenta u Afganistanu. Međutim, valja reći da ovo nije tehnička odluka. Hrvatski sabor prema predaji o ovim pitanjima odlučuje još još od 12. stoljeća redovito. Dakle, nikada Republika Hrvatska nije angažirala svoje vojne snage da pređu granicu Republike Hrvatske a da o tome nije odlučivao Hrvatski sabor. U tome smislu očekujemo da će i ustavne promjene ići u tom pravcu da se ne ide uz prijedlog Vlade na smanjenje ovlasti Hrvatskoga sabora, nego na njihovo očuvanje, na očuvanje tih ovlasti. U tome smislu nadam se da će te ovlasti biti i izvršene. Kad govorimo o našoj misiji u Afganistanu nemoguće je to svesti samo isključivo na tehničku potporu ili na ono što formalno jest naš dio zadatka u Afganistanu, a to je trening, obuka afganistanskih policijskih snaga bez uvida u konkretne političke okolnosti, pa i u ukupne gabarite međunarodne mirovne misije u Afganistanu koju nota bene mnogi nazivaju okupacijskom misijom. I toga moramo biti svjesni, jer politički okvir u kojemu se odvija ta misija sve je kompliciraniji. Misija traje već evo devetu godinu, a rezultata nema. Mi moramo biti svjesni da jedna od najvećih, jedan jedan od najvećih utega na rezultatima mirovne misije u Afganistanu, odnosno vojnog angažmana međunarodnih snaga u Afganistanu je nevjerojatan porast proizvodnje narkotika u Afganistanu. Očito je da niti afganistanska Vlada, a niti međunarodne vojne snage koje se nalaze u toj zemlji nisu uspjele napraviti ništa efikasno da se suzbije proizvodnja i distribucija narkotika koji koji su inače u tom konzumentskom svijetu na žalost vrlo cijenjeni, dobro plaćeni i predstavljaju osnovicu za biznis na crnom tom dakle kriminalnom tržištu koje ždere tisuće života u svijetu. To je jedna od zabrinjavajućih činjenica kao što zabrinjava i to da je Međunarodna zajednica imala velike rezerve prema rezultatima predsjedničkih izbora nedavno održanih u Afganistanu je predsjednik Karzai nije bio u stanju sastaviti vladu. I još uvijek ima poteškoća u tome, gdje je u otvorenom sukobu sa recimo to tako vodećom silom međunarodnih snaga u Afganistanu. Vidjeli smo da je prije dva tjedna potpuno nenajavljeno u Afganistanu boravio i američki predsjednik Obama i da je predsjednik Karzai zaprijetio da će se odmetnuti u planine i otići sa talibanima. U takvim okolnostima tristotinjak naših pripadnika Oružanih snaga boravi u Afganistanu uglavnom u bazama u Čavčaranu, Mazar-i Sharifu i Kabulu. To su tri zone odnosno tri grada koji ne spadaju u visoko rizično područje obzirom na intenzitet vojnih djelovanja, ali svakako nisu mjesta za piknik i za izlet, nego mjesta gdje se odvija vrlo ozbiljan ozbiljan dio vojnih zadaća, odnosno zadaća mirovne misije u Afganistanu. Povećanje o kojemu se ovdje radi zapravo je dovelo Hrvatsku na 14. mjesto po opsegu sudjelovanja u misiji u Afganistanu više od 40 zemalja. Činjenica jest da su ispod nas na rang listi i neke države koje su ne samo financijski, nego i demografski, pa i kapacitetom svojih Oružanih snaga daleko veće i sposobnije od onoga što mi možemo tvrditi za sebe. Dakle, naš je udio u tome nadprosječan. Također moramo dobiti informaciju što je Ministarstvo obrane, što su Glavni stožeri Ministarstva obrane učinili na otklanjanju problema koji su uočeni u funkcioniranju mirovne misije u Afganistanu. Podsjetimo se da je u rujnu prošle godine izbio incident u kojem su 4 pripadnika Vojne policije odbila zapovijed zbog navodno loše opreme, nedostatka prsluka i dijela osobnog naoružanja i bili su povućeni iz misije u Republiku Hrvatsku kući. Tada smo također bili svjedoci izjava predsjednika sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama koji je upozorio da u Glavnom stožeru i u ministarstvu ne vode dovoljno računa o kvalitetnoj logističkoj podršci našoj misiji i da se to najviše osjeća kroz loše proveden sustav javne nabave. Pa je primjerice naš kontingent kroz koji su samo lani prošlo gotovo 590 vojnika, dakle imali čitav niz problema u opskrbi i to banalnoj opskrbi na primjer košuljama, gdje je na lageru navodno formalno postoji 5000 košulja ali su sve broj 37 ili neki drugi koji je potpuno neodgovarajući za naše momke momke koji su tamo angažirani. Dakle, očito je da sustav javne nabave centraliziran i vođen iz Zagreba nije bio tako pripremljen da se na vrijeme i efikasno prate potrebe opremanja naših snaga i činjenica jest da u takvim okolnostima naši vojnici u Afganistanu funkcioniraju sjajno. Činjenica jest također da je rezultat našeg sudjelovanja u misiji nekoliko puta pohvaljen, ali ja to ne bih isticao posebno zbog toga što postoji ta naša svijest i sklonost da kad nas pohvale onda mislimo da trebamo još žešće se angažirati odnosno žrtvovati dok drugi zapravo smanjuju razinu svog angažmana na naš račun. Ono što nas brine jest također dugoročna koncepcija međunarodnih snaga u Afganistanu. Da li Republika Hrvatska kao sudionica te alijanse ima izlaznu strategiju i da li smo svjesni da ovakva međunarodna misija zapravo ne daje velike, konkretne, definitivne rezultate koji će nam omogućiti vrlo skori odlazak iz Afganistana. Zanima nas da li smo kao saveznik u toj priči obaviješteni o novoj izlaznoj strategiji, odnosno strategiji četverogodišnjoj strategiji koju Sjedinjene Američke Države kao vodeća sila te alijanse imaju u Afganistanu. Sve bismo to voljeli čuti u prigodi kad moramo donijeti odluku o angažmanu dodatnih 20 vojnika i to naravno u okolnostima u kojima Ministarstvo obrane se suočava sa financijskim poteškoćama koje su ograničile recimo i broj novaka koje Hrvatska vojska prima u svoje redove. Evo jučer smo imali u medijima upravo prigodu čuti i izjavu ministra Vukelića koji potvrđuje, dakle da zbog financijskih poteškoća ne možemo ovog časa prihvatiti sve zainteresirane novake koji dobrovoljno žele služiti Hrvatsku vojsku. I s druge strane da je trajanje tog programa za novake skraćeno sa 14 na 8 tjedana. Dakle, u tim okolnostima vlastitih financijskih poteškoća, u okolnostima političkog okvira u kojemu se odvija naša misija u Afganistanu, u okolnostima nepoznavanja izlazne strategije saveznika koji u Afganistanu jesu već angažirani mi moramo donijeti odluku. Ali nismo, čini mi se, dobro o tome svemu informirani. Mislim da bi bio red da na nam predlagatelj i prije svega Vlada koja Ustavom nosi ovaj prijedlog kaže dodatne informacije i nadam se da će biti prigode u završnom obraćanju i ministra Vukelića kako bi ovaj Dom mogao u sebi sazreti upravo odluku o tome želi li prihvatiti ili ne ovu misiju. Što kluba Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata tiče mi ćemo podržati angažman dodatnih 20 u našoj Međunarodnoj misiji u Afganistanu. Ali, tražimo ova pojašnjenja jer mislim da smo najmanje to dužni hrvatskoj javnosti, poreznim obveznicima koji financiraju naše mirovne misije u ovoj godini sa preko 333 milijuna kuna. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Prijedlogom nove savezničke strategije predviđa se da u naredne 4 godine osposobite afganistanske nacionalne snage za samostalno djelovanje i preuzimanje potpune odgovornosti za sigurnost zemlje. Istovremeno, savezničke snage trebaju premostiti nedostatak sigurnosnih kapaciteta do 2013. godine i osigurati dovoljno sposobne resurse za obuke afganistanskih nacionalnih snaga. U mirovnoj operaciji trenutno participiraju snage iz 44 zemlje NATO-a i prijatelja, odnosno partneri. Ukupan broj veličine je približno 90 tisuća snaga, a očekuje se rast na 125 tisuća vojnika. Jedan od ciljeva je obuka i opremanje afganistanskih vojnika i podizanje operativnih sposobnosti te uključivanje u protupobunjeničke operacije te obuka i opremanje afganistanske policije za policijske poslove. Naši pripadnici Oružanih snaga, znači od 12. prosinca 2002. godine koju je Sabor donio sudjeluju od 28. veljače 2003. godine u operaciji ISAF sa 150 vojnika. A trenutno u mirovnoj operaciji je razmješten 15. hrvatski nacionalni kontingent u čijem sastavu se nalazi 294 pripadnika. Slijedom nove savezničke strategije u veljači 2010. godine NATO je pozvao svoje članice, a time i RH da dodatnim snagama doprinese NATO-voj obučnoj misiji u Afganistanu. Slijedom poziva NATO-a Oružane snage RH izvršile su analizu i mogućnost te pozitivno odgovorile na mogućnost dodatnog angažmana obučavatelja i mentora koji koji bi trebali ići u kolovozu 2010. godine. Stoga se predlaže povećanje trenutno odobrene veličine mogućnosti sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji ISAF sa 300 na 320 pripadnika u 2010. i 2011. godini. Ovaj poziv NATO-a za za RH i Oružane snage veliko je priznanje i nije zasigurno došao slučajno zato što im treba 10, 15 ili 20 vojnika nego je došao nadzorom NATO-vih instruktora, NATO-vih stručnjaka koji su bili na našim vojnim poligonima i utvrdili što Hrvatska danas na vojnim poligonima ima, čime raspolaže i nisu tražili od nas pješaka sa puškom u ruci nego su tražili pamet, tražili su ljude koji će obučavati. Sjetimo se, jučer su bili ratnici, danas su mentori, obučavatelji. Zasigurno je to veliko priznanje jer tih novih 20 djevojaka i momaka koji odu van granica RH bit će na ponos RH. Iako uvijek postoji vjerojatnost i mogućnost da postoji određeni problemi. Vojnik je vojnik. Kao što postoji opasnost i u minskom polju pa i u prometu i u svim ostalim aktivnostima. Svi naši pripadnici su dosada pokazali uz male poteškoće na samim terenima da su svoje zadaće profesionalno odrađivali i da su bili na ponos svih građana RH. I evo na kraju svog izlaganja svim našim djevojkama i momcima koji van područja RH obnašaju važne zadaće i dužnosti na ugled RH želim da profesionalno obnašaju svoju dužnost i da se sretno vrate svojim domovima i svojim obiteljima. Još jedan puta kažem da je to veliko priznanje za RH i za Oružane snage jer zasigurno odabrati u takvoj jednoj misiji gdje treba još na stotine tisuća ljudi obučiti da da mogu čuvati svoju zemlju, da se traže instruktori iz RH, naši dečki koji su do jučer bili ratnici, iz ratnika sa velikim iskustvom, sa školovanjem koje su preživili i nama su isto pomagali u Domovinskom ratu mislim da je časno i korektno što šaljemo bez razlike na sve rizike. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave želimo reći da HSS podržava predmetni tekst prijedloga odluke jer njenom provedbom RH dodatno pojačava uključivanje u mirovnu misiju u Afganistanu te se na taj način podupiru ciljevi i zadaci vanjske politike. Po pitanju doprinosa u izgradnji i očuvanju mira i sigurnosti u Afganistanu smatramo da je u vezi ove mirovne misije potrebno istaknuti i nekoliko sljedećih činjenica. Jačanjem naših sposobnosti u ovoj mirovnoj misiji potvrđuju se opredijeljenost ciljevima antiterorističke koalicije te se na taj način ojačava politički i vojni kredibilitet Hrvatske kao i članice NATO saveza. Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem UN-a i NATO saveza nudeći joj jačanje svojih sposobnosti i samim povećanjem snaga, odnosno pripadnika na 320. Povećanje broja naših pripadnika u misiji sigurno će usložiti i njihove probleme, izazove i zadaće s kojima će se susresti u Afganistanu kao i zadaće Ministarstva obrane, a posebno Oružanih snaga RH sa upravljačkom upravljačkom i rukovodnom strukturom u cjelini. Prvenstveno iz razloga što je ova misija po opsegu i strukturi aktivnosti sigurnosno najzahtjevnija u odnosu na druge misije diljem svijeta u koje je uključena RH. Pri tom Pri tom je i dalje olakšavajuća okolnost što naši pripadnici nemaju mandat, kao ni deklarirane sposobnosti za provedbu ofenzivnih borbenih djelovanja, za provedbu protuterorističkih i protunarkotičkih operacija. Jasno osim u slučajevima neposredne ugroze za vlastitu sigurnost. Analizirajući dosadašnji doprinos Hrvatske u mirovnoj misiji nadamo se da će se ovaj dodatni kontingent snaga dobro pripremiti i da će uspješno predstavljati Hrvatsku i Oružane snage i da će se dobro adaptirati na uvjete na terenu, način rada i funkcioniranja u samoj misiji. Naravno da se nadamo da pri tome iste neće neće imati problema sa popunjavanjem kao i obnavljanjem oružja, prijevoznih sredstava, komunikacijskim mogućnostima i uvjeta života i rada. Nadamo se da će se dosadašnji problemi po tom pitanju smanjiti na najveću moguću mjeru. U daljnjem dijelu rasprave želimo naglasiti problem dislociranosti naših snaga u misiji, znači imati ćemo 320 pripadnika na nekih 5, 6 lokacija u Afganistanu. Stoga nas zanima što Vlada Republike Hrvatske s mjerodavnim tijelima na nacionalnoj međunarodnoj razini radi na okrupnjavanju naših snaga, dobro znamo da bi to bilo višestruko korisno za naše pripadnike i za nas. Hipotetska pretpostavka da 320 pripadnika razbacanih po Afganistanu ne predstavljaju značajniju snagu, dok jasno na jednom mjestu bi bili nezaobilazna snaga. Nadamo se da će se sva naučena i stečena iskustva primijeniti u dovoljnoj mjeri da se uspješno i u potpunosti ostvare ove zadaće koje su pred ovu misiju i pred naše pripadnike stavljene. Na kraju želim pohvaliti sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije kao i civilno osoblje koje sudjeluju u mirovnim misijama širom svijeta za uspješno obavljanje svih zadaća u misijama u kojima Republika Hrvatska sudjeluje. Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će predloženu Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I Klub IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Hrvatska u Afganistanu ima gotovo 300 vojnika, ili da budem precizniji na današnji dan u Afganistanu hrvatska ima 294 vojnika. Ovom Odlukom u kakvu izgubljenu misiju u Afganistan mi šaljemo de facto još 20 vojnika ili pred recimo mjesec ili 2 dana prilikom svog prvog posjeta Bruxellesu i Strasbourghu predsjednik Josipović sam je spominjao ili spomenuo da Hrvatska u Afganistan može, još prije ove odluke može poslati još 26 vojnika. Moj savjet bi bio da to ne činimo i da povučemo vojsku iz ove izgubljene misije iz Afganistana. Zašto? Zato jer će doći i na nas red. Ginut će i naši dečki u onim brdima Afganistana tisućama kilometara daleko od svoje rodne grude, i onda si postavlja pitanje čovjek za koga i zašto? Tko će njihovim majkama sutradan ići izraziti sućut? Ok, ja se slažem to su dobrovoljci, to su profesionalci, oni su sami odabrali takav vojni poziv, oni su se sami prijavili za odlazak u Afganistan, do sada se na njihovu sreću vis a vis njihove obučenosti obučenosti nikome ništa nije dogodilo, ali bojim se da se ono najgore nekima od njih može sutra dogoditi. Konačno tko je danas u ovoj Sabornici ili izvan nje koji vjerujem da NATO, Amerika itd., mogu dobiti rat u Afganistanu. U svim zemljama koje šalju svoje vojnike u Afganistan posve otvoreno se vode debate u parlamentima kako bi trupe trebalo što je moguće prije povući u domovinu. A malo prije gospodin Bilonjić Mate, predstavnik Kluba HDZ-a otprilike je utvrdio da je Hrvatskoj izdato ogromno priznanje o tome što će poslati još 20 vojnika u Afganistan. Možete zamisliti kakvo bi nam priznanje bilo izdato kada bi u Afganistan poslali još 1000 ili 2000 vojnika. Ako je Amerika na prekretnici da povuče vojsku iz Iraka, gdje sutra ne bi bila spremna sutra učiniti Hrvatska. Amerikanci malo prije je netko spomenuo govore već o izlaznoj strategiji u roku od četiri godine. Istina je da je Hrvatska NATO-va članica, misiju vode NATO-vi generali, jasno je da je sve podređeno, ja bih rekao s druge strane na nekim američkim U Afganistanu svojedobno nisu uspjeli Rusi ili bolje rečeno Sovjeti, bojim se da neće uspjeti niti ovaj amerikanci, niti NATO. Ovdje se gospodo na strani 3. doslovce kaže, da u mirovnoj operaciji citiram „ISOFA trenutno participiraju snage iz 44 zemlja NATO-a i drugih država partnera, ukupna brojčana veličina je približno 90 tisuća savezničkih snaga na današnji dan, a sukladno najavljenim doprinosima očekuje se rast brojčane veličina ISOFA do 125 gotov citat, strana 3. ove Odluke. To će reći da će se broj Hrvatskih vojnika relativno brzo i toga budimo svjesni povećati na najmanje 400, bojim se da bi to uskoro moglo biti više od 400. Ako je od ovih 90 tisuća do 125 to je cirka neko povećanje od 30%, pa sada računajmo, 320 puta 30% to je brat bratu, nekih 400 vojnika. Koliko to sada košta. Na strani 5. se doslovce kaže financijska sredstva za provedbu ove odluke u 2010. godini planirana su i osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na razini Ministarstva obrane a u 2011. godini biti će osigurano u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane u skladu sa predviđenim projekcijama financijskog plana Ministarstva obrane za 2011. godinu. Gotov citat. Tu se ne navode brojke, ali već su se brojke spominjale za ovom govornicom. Ja se usuđujem kazati ili ustvrditi da jedan vojnik u Afganistanu, sa opremom itd., na godinu košta poreske obveznike ili državni proračun cirka 1 milijun kuna. Znači slobodno možemo negdje zaokružiti 300 vojnika jednako 300 milijuna kuna. u Afganistanu plus vojskom u ostalim misijama, mi se približavamo negdje u ovom trenutku za te namjene izdvajamo 7% vojnog proračuna ili proračuna Ministarstva obrana. I to naši saveznici isto tako moraju imati na umu. Ako se ne varam vojni proračun Republike Hrvatske za ovu 2010. godinu izražen je cifrom od 4,7 milijardi kuna, nešto malo više. Između 4,7 i 4,8 milijardi kuna. Znači 333 milijuna kuna za misije u 2010. godini to je cca 7% vojnog proračuna. To je više no što je proračun Ministarstva turizma, a nadamo se da bi turizam ove godine spasiti proračun Republike Hrvatske. Malo prije je gospodin Kotromanović spominjao ukidanje invalidnina, onaj prijevoz itd. zapravo to je samo ona razlika kod cijene kod jednog farbanja tunela, međutim pustimo sada to. Međutim, po novom rebalansu mi ćemo morati sve rezati. Morat ćemo rezati plaće, poticaje, penzije, socijalu, ali troškove za dečke u stranim misijama, ne da nećemo, nego ne smijemo rezati. Mi moramo čak bih rekao usuđujem se kazati te te troškove na neki način i povećati radi njihove sigurnosti. A da ćemo sve troškove morati rezati, evo samo jedan podatak, danas sam ga skinuo. Mi smo prošle godine izgubili 100 tisuća 200 radnih mjesta u Republici Hrvatskoj. Za toliko se broj zaposlenih smanjio u odnosu na 2009. godinu. Dio je na zavodu, dio je ne znam gdje, radi na crno vjerojatno, snalazi se. Dio je umirovljeno. Da li je sada rat u Afganistanu naš rat? Ja sam isto tako moram priznati 2000. godine digao ruku za odlazak trupa u Afganistan. Jednoglasno smo donijeli tu odluku. Ali eto danas nakon deset godina gdje se ne vidi kraj rata, ali zna se da je rat za NATO izgubljen, ja se usuđujem to kazati, treba doista preispitati slanje trupa u Afganistan. Hrvatska se suprotstavila slanju trupa 2000. godine u Irak.

da ta misija jednostavno ne propadne, a bojim se ne da bojim se u to sam siguran, da nam ništa korisna u konačnici neće niti donijeti. To je bi. Rat je u Afganistanu usuđujem se kazati citirati da sada ne navodim i neke američke generale, de facto izgubljen. Do jučer je bio sjever gdje su naši mladići bili smješteni relativno siguran, sada niti sjever te zemlje nije siguran a što svjedoči i permanentno povećanje broja stranih vojnika u toj stranoj zemlji. Što će biti ako se za tri, 4, 5 godina trupe iz Afganistana povuku i konstatiramo da je sav naš angažman u toj državi na neki način otišao u vjetar kao onaj sovjetski kada su oni bili tamo od '78. ne znam do '90. recimo godine. Jasno da sam svjestan svjestan da je i Hrvatska svojedobno bila primateljica i to ogromne međunarodne pomoći, pod patronatom Ujedinjenih naroda. Da nismo bili primateljice te pomoći, da Ujedinjeni narodi nisu nam pružali tu pomoć, vjerojatno bi u obrani zemlje stradalo daleko više naših mladića. Bosna, Kosovo, Makedonija i danas su na neki način primateljice takve vrste međunarodne pomoći. Međutim Hrvatska, Bosna, Kosovo ja kažem su dio Europe, vrijednosti su ovdje drugačije, mentalitet je ovdje drugačiji, okolnosti su bile drugačije, povijesni kontekst je bitno drugačiji i mi smo jasno dužni svima koji su se ovdje borili uz naše vojnike pod umproforovom kapom kapom ili kacigom izraziti zahvalnost, ali još jedanput kažem možda i preispitati povrat naših vojnika iz Afganistana. Od prvog dana kada je stupio prvi vojnik pod plavom kacigom na tlo Republike Hrvatske bilo je jasno da će Misija UMPROFOR-a uroditi uroditi plodom, ali misija u Afganistanu da će završiti kao što je završila ona sovjetska tamo u onom periodu prije raspada Sovjetskog sada. I što sada? Što ako misija u Afganistanu ne uspje? Da li će netko izraziti žaljenje, da li će netko priznati da smo pogriješili ili po onoj narodnoj "Kud svi Turci tu i mali Mujo", tako i mi sada idemo tamo gdje veliki brat jednostavno pokaže nam prstom da nam je mjesto. Ja sam osobno protiv ove odluke, ali isto tako ne sumnjam da će u ovom Saboru ta odluka ponovno dobiti dvotrećinsku većinu. E sada za 4 godine bi afganistanska vlada sama trebala preuzeti brigu o Afganistanu. Ja se bojim da ta vlada nakon toga neće dugo trajati. Bojim se da intervencija u Iraku plus neuspjeh u Afganistanu radikalizira prilike u svijetu, radikalizira dio islamskog svijeta. Da se razumijemo ja ne mislim da je islam radikalan, da me ne bi netko krivo citirao. Ali ovi ratovi Amerike protiv Iraka plus Afganistana radikalizirali su dio te populacije i svijet je danas bojim se nesigurniji no što je bio jučer prije 10 godina. Ja se slažem da napad koji se dogodio 11. rujna na Ameriku, na New York na Washington zaslužio je odgovor ali taj odgovor Amerike plus NATO-a nije bio adekvatan tim više što što Irak ni na koji način nije bio involviran u sva ona događanja u Americi od 11. rujna 2009. godine, za Afganistan je nešto drugo. Ali danas treba biti oprezan i prema jednima i prema drugima. Ono što je meni posebno drago da je gospodin Kotromanović spomenuo satnika Pavkovića, stradalog časnika u prometu na hrvatskim cestama nakon povratka iz Afganistana. Veličina toga čovjeka se vidi što je što je oprostio ženi koja ga je unesrećila. To je veličina malog broja ljudi. To je više ja bih rekao i teže od samog sudjelovanja u Domovinskom ratu ili Afganistanu. Oprostiti je danas najteže, najčasnije, najhrabrije. Tu se vidi ljudska veličina i zato hvala i Hrvatskoj vojsci i ministarstvu i ministru što su omogućili tom časniku ostanak u Hrvatskoj vojsci do njegova umirovljenja. Gospodin Beus je spomenuo i izborni deficit aktualnog predsjednika u Afganistanu. Rat se financira opijumom umjesto da se smanji sve ga je više, pa vjerojatno i na našim ulicama. I slažem se Hrvatska je nad zastupljena u Afganistanu, ali bit je da je ta misija na neki način promašena. I po mom sudu bi vojsku trebalo povući kući. Nije jednostavno, ali doista treba početi razmišljati o toj strategiji, Jer eto i Amerikanci otvoreno o tome razmišljaju, a ja mislim da bi ih trebali preduhitriti i da bi trebali vojsku prije njih iz Amerike naprosto povući. Eto sve u svemu uvjeren sam da će ova odluka dobiti potrebnu većinu gotovo jednoglasno, ali ja ću se i dalje držati onoga kako sam i do sada nastupao zadnjih pet, šest, sedam godina i biti ću protiv ove odluke. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dobro je da je kolega tajnik tu, da nije zbrisao poslije svog izlaganja. Naime, kolega Kajin ja sam kazao da je to veliko priznanje za Republiku Hrvatsku i Oružane snage zato što smo dobili poziv da pošaljemo vojne instruktore, obučavatelje. Znači, sposobnost, opremljenost, stručnost i vojnu pamet, a ne vojnika samo za rov. To sam kazao i to, a vi ste kazali da sam rekao 20 vojnika. I uz to sve što smo poslali, znači što šaljemo tamo i instruktore, obučavatelje, osposobljene ljude, opremljene, stručnost, tamo šaljemo i humane ljude, a to je pokazao i naš satnik koji je nastradao kada se vratio iz Afganistana. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, naime niste jedini koji glasujete protiv odlaska naših vojnika u Afganistan, nego je to i klub HDSSB-a. rekli ste da je misija UNPROFOR-a citiram "urodila plodom" u Republici Hrvatskoj. Mislim da je ona samo djelimično pomogla, a da je "Bljesak" i "Oluja" vojno-redarstvene akcije su urodile plodom. To je ispravak netočnog navoda. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Hrvatska je članica NATO-a. Kao i svako članstvo, tako i naše članstvo u NATO-u stvara i određene obaveze To nije sporno. Drugo, vojnici koji idu u misije, bilo da se radi o misijama NATO-a ili UN-a o tome odlučuju u Saboru. I treće, velik je broj njih kada donosi takvu odluku motiviran je i mogućnošću solidne zarade, velikog rizika to je točno, ali i zarade. To napominjem zbog toga da se otklone dileme pod kojim uvjetima i okolnostima vojnici koji idu u misiju odlaze tamo. Međutim, ono što mene zabrinjava gospodine ministre što niste u obrazloženju ovog prijedloga odluke malo jasnije opisali izlaznu strategiju NATO-a iz Afganistana. Čak štoviše, pišete da cijeli koncept operacije ima pet faza, da se sada ona nalazi u fazi broj tri što bi se nazvalo stabilizacija, da je četvrta faza tranzicija tek u pripremi. I sad me iznenađuje podatak da je do sada angažirano 90000 savezničkih snaga iz 44 države, a da se planira povećanje još za 35000. Dakle, da bi ukupni kontingent stranih vojnika u Afganistanu bio 125000. Koliko još Hrvatska osim ovih 320 će morati sudjelovati u ovom povećanju za 35000? Ja sam siguran da zahtjev Washingtona za ovih dodatnih 20 nije završni zahtjev. I pitam imate li podatke u odnosu na druge zemlje koje sudjeluju u mirovnoj misiji o odnosu na broj stanovnika i gospodarsku snagu kakvo je sudjelovanje Hrvatske, srazmjerno ili nesrazmjerno? Uzmite druge zemlje sa otprilike 4 i pol milijuna stanovnika, sa bruto društvenim proizvodom negdje oko 10000 po glavi stanovnika i da li je recimo Italija, Francuska, Njemačka sudjeluje u toj misiji srazmjerno tim pokazateljima. Ali ne samo u toj. Ja bih vas molio da u buduće kada dolazite sa ovakovim obrazloženjima pred Sabor za svaku misiju u sklopu NATO-a i Ujedinjenih naroda date popis zemalja koje sudjeluju. Dakle, ne brojku 44 koje su to zemlje i koliko koja od njih ima angažiranih pripadnika misije. Koliko Slovenija ima u Afganistanu vojnika? Koliko Mađarska ima vojnika u Afganistanu? Koliko Italija ima vojnika u Afganistanu? Troškove misije, ne samo u Afganistanu, nego svim misijama pokriva se iz hrvatskog državnog proračuna. Mislim da Hrvatska kao i svaka druga članica osim političkih razloga ima pravo se pozivati na srazmjerno sudjelovanje, gospodarskoj snazi i broju stanovnika. I nije točno da svaki zahtjev koji se postavi pred Hrvatsku kao članica NATO-a ili Ujedinjenih naroda moramo izvršavati izvršavati da bi dobili pohvale kako smo jako kooperativni partner. Ja nikoga u NATO-u nisam čuo da je Sloveniju kritizirao zbog nekooperativnosti što njihovo sudjelovanje u misijama iznosi srazmjerno gospodarskoj snazi. Nisu dobili packe, nisu na stupu srama, nisu na crnoj listi. Ali oni su se od početka tako postavili. Mi se hvalimo i velimo da je to čast za RH što su zapovjedništvo NATO-a reklo pošaljite još 20 vojnika. Ako se misija povećava za još 35 tisuća znači da će Hrvatskoj pripasti barem još 100 dopunskih i zato bi apelirao, molio, da se i vi tako postavljate i oni koji u Hrvatskoj o tome odlučuju i da nam uvijek dajete podatke ne samo ukupnog broja, ukupnih članica zemalja koje sudjeluju u toj misiji nego i koliko tko ima. I na kraju, napisali ste da je novac osiguran ili predviđen u državnom proračunu za ovu godinu i da će biti i za iduću godinu. Koliko? Koliko ova misija Hrvatsku košta za 2010.? A koliko će koštati za 2011.? Koliko Hrvatska ukupno izdvaja novaca za sve misije u kojoj sudjelujemo bilo u sklopu NATO-a ili UN-a? Koliko je to u odnosu na druge članice? Ove zahtjeve i pitanja ne postavljam da bi tražio alibi zašto ću biti protiv ovog prijedloga nego zato što smatram da svaka članica NATO-a ima pravo postaviti se na taj način, da Hrvatska ne treba dobivati priznanja i počasti time što će iznad svojih mogućnosti izvršavati neke svoje članske obaveze kako bi ministar, predsjednica Vlade ili predsjednik države bili tapšani po ramenima kada su u Washingtonu ili kada netko iz Washingtona dođe u Hrvatsku pa nas zbog toga tapša po ramenima da smo jako dobri. Hrvatska je u krizi. Vlada je obznanila program gospodarskog oporavka koji u sebi sadrži smanjenje svih troškova, svih rashoda koji ide u korist stanovništva. Da li je u tom programu predviđeno i smanjenje troškova za sudjelovanje u misijama? Ja to nisam našao. Koji su to argumenti da se pred Hrvatsku postavljaju zahtjevi koji nadilaze njezine gospodarske mogućnosti? Da li su takvi zahtjevi s hrvatske strane uopće bili postavljeni na stol da to budu kriteriji? Ja razumijem sve one koji žele dobivati međunarodne pohvale za kooperativnost, za sudjelovanje, da time dobivaju na cijeni kao članovi Vlade ili predsjednici Vlade, šefovi država, ali na kraju to plaćaju porezni obveznici ove zemlje. Njih po ramenu zbog toga nitko ne tapša. Da, Hrvatska je koristila i zahvaljujući mirovnoj misiji spriječeno veliki broj žrtava, razaranja i šteta. To je točno. I mi smo ih zvali da dođu u Hrvatsku. Ali oni kad su dolazili upravo je taj kriterij srazmjernosti bio jako prisutan i postavljali su određene uvjete i prema Hrvatskoj kao zemlji primateljici te pomoći. Dok god ne obrazlažete takav prijedlog odluke i ekonomskim pokazateljima, uspoređujući s drugim članicama koje sudjeluju u toj misiji, da se možemo usporediti i vidjeti koliko smo mi iznad, ispod ili je to ravnomjerni raspored tereta unutar NATO-a neću. Ovo će biti po prvi put da ću glasati protiv povećanja hrvatskog kontingenta u Afganistanu jer i na prošlom takvom zahtjevu odgovore na ključna pitanja niste davali. I zato ću prvi puta glasati protiv i uvijek ubuduće glasati protiv ako odgovore na ova pitanja ne dobijem. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno čl. 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 10,38 minuta. A sada je na redu u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. za odobrenje i odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji u Afganistanu. Naime, nekoliko prijedloga koji su kroz protekle godine doneseni zasigurno je ovaj o povećanju za 20 pripadnika nije nešto posebno, ali je rezultiralo novom strategijom savezničkom koja predviđa tijekom iduće 4 godine osposobljavanje afganistanske nacionalne i sigurnosne snage za samostalno djelovanje. Preuzimanje potpune odgovornosti za sigurnost zemlje, ali također je i Vlada Afganistana zatražila od NATO-a i Međunarodne zajednice pomoć u obuci i monitoringu svoje policije kao i svojih sigurnosnih snaga i vojske. I zasigurno, kao što vidimo, da je koncept, strateški koncept operacije u Afganistanu podijeljen na 5 faza i da se momentalno snage svih 44 zemlje koje učestvuju u NATO-u nalazi u 3. fazi ili kao što to jasno, nedvosmisleno proizlazi iz ovoga da je to faza stabilizacije i prijelaz u 4. fazu kada je to tranzicija. 5. faza predviđa također povlačenje iz Afganistana iz te mirovne misije, ali tek onda kada će lokalne i državne snage funkcionirati bar da može država Afganistan biti ta koja će voditi i politički i gospodarski i kada će rezultati biti vidljivi. Ali za to trebaju još intenzivni napori i povećanje snaga koje sada vjerujemo da nisu dostatne. Zasigurno 90 tisuća savezničkih snaga očekuje da taj rast koji je počet, ali i operacije koje su učinjene te odgovor na operacije od strane talibana zasigurno i i traže da se još dodatno obuče domaće snage koje su najupoznatije sa terenom, koje mogu svjesno i nacionalno i koje žele da Afganistan postane država koja će funkcionirati na zakonima, koja neće dozvoljavati teroristima, pogotovo talibanima, da rade ono što nije dobro i što je protuzakonito. Dosada smo imali u misiji ISAF-a zasigurno dobre rezultate i uspjehe i sve pohvale kao što je to vidljivo. To ne znači predsjednici Vlade, niti ministru samo, nego to znači prezentacija Hrvatske države i Hrvatskih Oružanih snaga u svijetu a naročito kod Američkih dužnosnika koji zasigurno gledajući na Hrvatsku shvaćaju da i financijska potpora koja zasigurno je uslijedila, koja je predviđena, o kojoj će ministar nešto više reći će biti za Hrvatsku i Oružane snage dobra. Nadam se da ovih 20 vojnika koji su predviđeni za 10. i 12. godinu će pridonijeti onom bitnom cilju, a to je obuka Afganistanskih snaga, monitoring nad provođenjem i da će zasigurno doprinijeti stabilizaciji ratnog vihora koji je na tim prostorima. Teško je ne osvrnuti se na politizaciju ili špekulacije koje dolaze od onih koji su donosili na početku ove zakone, i odluke o sudjelovanju naših snaga danas kao rat je besmislen u Afganistanu, akcija je neuspjela i takove epitet koje prišivaju zasigurno nemaju svoje mjesto jer zasigurno se vidi da su povećanjem snaga i operacijama koje su učinjene zasigurno se polučilo rezultata ali i kao u obuci domaćih snaga, smatram da i ovo upućivanje 20 pripadnika koja će zasigurno pomoći u obuci i monitoringu biti dobro došlo i da će Republika Hrvatska sigurno svoj ugled u svijetu dobiti sa ovim novim malim kontingentom koji ne znači previše ali zasigurno je dobra mogućnost daljnjeg usavršavanja naših časnika, dočasnika i vojnika. A iskustva koja steknu tamo zasigurno su dobra iskustva koja se nisu mogla puno puta steći u samoj obuci u Republici Hrvatskoj ali su dobro pripremljeni kako bi mogli obučavati sve one koji su tamo iz domaćeg kontingenta i koji će morati obavljati ove zadaće u svojoj domovini, Afganistanu. Vjerujem da neće previše državni proračun biti sa ovih 20 pripadnika otežan i da ovo sve što se govori da netko je protiv odlaska i da je protiv slanja ovih 20 vojnika je čista politikantska odluka pojedinaca koji ne sagledavaju stvarnost, mjesto Republike Hrvatske i njezinih Oružanih snaga u NATO Savezu. Vjerujem da ćete možda do glasovanja promijeniti svoje mišljenje i da ćete zasigurno dvotrećinskom a možda i jednoglasno donijeti odluku o kontingentu od 20 pripadnika za ISAF u Afganistanu. Hvala toliko. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je dalje pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo kolegice i kolege mi u ovome Saboru vrlo često raspravljamo o ovoj misiji u Afganistanu bilo kroz raspravu o izvješćima, bilo kroz donošenje Odluka o upućivanju većeg ili manjeg broja našeg vojnika, ovaj put je to povećanja od 20 vojnika u odnosu na sadašnjih 300. Takve rasprave prilike su naravno da Vlada obrazloži zbog čega zbog čega jesu naši vojnici jesu tamo, a prilike i opoziciji da pokaže odgovornost da Hrvatsku vojsku i sve što ima veze sa Oružanim snagama i posebno sa njihovim međunarodnim djelovanjem ne tretira kao političko pitanje. U tom smislu je dakle prva odluka od 2003. godine donesena konsenzusom Vlade o upućivanje dakle vojnika u Afganistan donesena konsenzusom vladajućih i oporbenih iako je tada oporbena stranka HDZ još jutro prije izglasavanja bila protiv slanja naših snaga u Afganistan ali tijekom tog petka ujutro su pokazali malo veću odgovornost i to je dobro. U Ovih 7 godina boravka naših vojnika u Afganistanu, nas svu sreću nitko nije stradao, međutim, treba reći da bez obzira da li se naši vojnici nalaze na sjeveru gdje je kao nešto sigurnije, u Kabulu gdje nešto srednje sigurno ili na jugu gdje je najmanje sigurno, treba reći i treba biti svjestan da isto kao što je u Hrvatskoj tijekom rata nije bilo apsolutno sigurnog mjesta tako ni u toj zemlji, ni u ovom trenutku nema apsolutno sigurnog mjesta. još je veća odgovornost na nama koji svojim glasovima, svojim odlukama, donosimo odluku da naši vojnici budu, odu ili ostanu tamo. Ono što na neki način usmjerava našu raspravu, naše djelovanje je to da još uvijek prilikom odabira vojnika koji idu u Afganistan da još uvijek velik broj vojnika želi ići u tu mirovnu misiju nego što tamo u ovome trenutku po našim odlukama ima mjesta. Međutim, postavlja se pitanje što bi bilo da je suprotno? mOžemo se pogledati u oči i reći kolegice i kolege, da današnje rasprave ne bi bile ovakve više-manje u suglasju, nego bi sasvim sigurno rasprave bile puno drugačije, i javno mnijenje bi u tom slučaju bilo puno puno drugačije raspoloženo, jer moramo reći dakle da nema nekih velikih organiziranih ili bilo kakvih drugih otpora pa i ovom povećanju pa i sudjelovanju, govorim o otporu javnosti ne govorim o političkim strukturama, sudjelovanju naših vojnika u ovoj mirovnoj misiji, bez obzira na sve kontroverze i dileme koje imamo oko sadašnjeg stanja u toj zemlji, oko stabilnosti Vlade i predsjednika, oko načina njihovog djelovanja, odnosa sa talibanima itd. Vjerojatno bi naše rasprave bile nešto drugačije i zato možemo zahvaliti i Hrvatskim vojnicima i pripadnicima Oružanih snaga zbog toga što su naše rasprave ipak na neki način mirne i usuglašene. Zbog toga uostalom i građani kada ih pitaju u koju instituciju imaju najviše povjerenja skoro najveći broj najviše odgovara da imaju povjerenja u Hrvatsku vojsku. I doista Republika Hrvatska u ovome trenutku sudjeluje među zemljama koje sudjeluju u najvećem broju mirovnih misija, u većini mirovnih misija se nalaze veliki broj naših vojnika, jednoznamenkasti broj do 10-tak, ali to je na neki način pokazatelj, ta medalja ima dvije strane. Jedna je to da je Republika Hrvatska, da je Hrvatska vojska cijenjena od strane saveznika od strane međunarodne zajednice, jer nas žele vidjeti u područjima gdje zato postoji potreba. Također to je na neki način vraćanje moralnog duga našeg moralnog duga međunarodnoj zajednici koja je '90.-tih godina se angažirala u Republici Hrvatskoj zaustavila rat, omogućila kakvo kakvo takvo primirje i omogućila bolju organizaciju Hrvatske vojska koja je onda u akcijama Bljesak, Oluja oslobodila Hrvatsku. I na neki način kao što je kolega Kajin napomenuo je da danas budemo zemlja članica NATO-a i da budemo na pragu Nije sasvim sigurno bilo lako vojnicima iz Jordana, Argentine, Češke dolaziti u Hrvatsku, a vjerojatno obzirom da je bilo pripadnika kontingenta UMPROFOR-a, UNKRO-a kako su se već tijekom rata zvala zvala postrojbe Ujedinjenih naroda, bilo je ljudi koji su stradali i sasvim sigurno bilo je teško vladama tih zemljama opravdati u svojim zemljama, u svojim parlamentima i pred svojom javnošću zbog čega su oni tamo kod nas bili angažirani. Prema tome, ta činjenica da smo u velikom broju misija ima tu jednu svoju stranu, a ima i drugu a to je da se još uvijek polako tražimo gdje želimo biti i kako želimo sudjelovati i da još uvijek na neki način svaštarimo i da prihvaćamo sve pozive koje smo dobili. da li ove godine, da li sljedeće godine ili u sljedećim godinama kada naravno budemo imali malo više iskustva u tome, trebalo bi vidjeti kao što govorimo o Afganistanu o koncentriranju snaga tako da vidimo da se smanji broj misija u kojima sudjelujemo a da naše učešće bude malo ozbiljnije i bude malo manje simbolično, iako naravno svaki vojnik koji ode u trusno područje u svijetu ne može se reći da je to sudjelovanje simbolično jer je njegov život na ovaj ili onaj način u većoj ili manjoj opasnosti itd. Da donesemo zajedničku odluku kakva će biti naša strategija sudjelovanja u mirovnim misijama. Što se tiče stanja u Afganistanu najbolje govori činjenica da je i naš saveznik u NATO-u SAD i cijeli NATO vrlo vrlo često spominju nešto što se zove izlazna strategija. Na politici je da odluči koja će to biti strategija i što će se u Afganistanu događati. Na vojnicima je da tu političku odluku provedu, a na Republici Hrvatskoj je da u okviru svojih mogućnosti kao jedna od saveznica u NATO-u koliko to bude moguće i koliko su naši državni interesi prisutni u tome, sudjeluje u kreiranju takve politike. to su kolege prije govorili obzirom na veličinu, na broj stanovnika, na gospodarsku mogućnost s jedne strane, ali isto tako s druge strane činjenica da je svaka saveznica u NATO-u jednako vrijedna, posebno što se tiče prava glasa i prava veta. Na nama je da vidimo na koji ćemo način koristiti tu našu poziciju u daljnjim razgovorima. U svakom slučaju nije dobro stvarati atmosferu i tu bi se ipak se moram na to osvrnuti, da smo mi spremni na svaki poziv velikog brata odgovoriti pozitivno. To nije točno. Imali smo slučaj da se nismo htjeli angažirati u Iraku iako su bili pozivi i pritisci da se to napravi. Imali smo također slučaj da nismo htjeli prihvatiti izmjenu članka koji je onemogućavao izručivanje američkih građana međunarodnom sudu zbog čega su nam bili ukinuli vojnu pomoć, ali isto tako je činjenica da smo neke zahtjeve prihvatili zbog toga što smatramo tu zemlju saveznikom. U politici koalicijske vlade tu je prisutan tadašnji ministar gospodin Picula, on je jednom rekao da zbog svoje važnosti da su SAD postale susjed svakoj zemlji u svijetu de facto i s time se možemo složiti. Dakle nesumnjivo da je utjecaj SAD velik. Ali isto tako trebamo priznati da kada je malo zakuhalo sa prijemom Republike Hrvatske u NATO u Sloveniji da su tihom diplomacijom također omogućili da se ipak malo ublaži protivljenje nekih snaga tamo i da su nam na taj način pomogli. Prema tome, međunarodna politika i međunarodni položaj Hrvatske na neki način nije ipak statičan, on je dinamičan i tu postoje razne silnice. I zbog toga mislim da je ova odluka

na temelju članka 46. Poslovnika Hrvatskog sabora sazivam 48. sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora koja će se održati 29. travnja, danas u 13,30 u dvorani Stjepana Radića (133). Dnevni red izvještavanje o amandmanima na prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske. Predsjednik odbora Vladimir Šeks. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom, na redu je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Kada razgovaramo o temi koja je složena kao ova i koja nije baš jednostavna s obzirom na odgovornost odluke koju donosimo, a radi se o tome da šaljemo naše ljude na jedno evidentno nesigurno područje. Ali naravno s obzirom da je Republike Hrvatska dio jedne obitelji koja se bori protiv da u svijetu ima što manje nesigurnosti i terorizma i na neki način preuzeli smo obveze ulaskom u NATO normalno da moramo toj temi pristupiti odgovorno. Ja ću isto tako na početku kažem podržati ovu odluku, bez obzira što nisam sretan uvijek kada šaljemo veći broj naših ljudi bilo gdje u svijet gdje je moguće da im se nešto desi, odnosno gdje postoji određena nesigurnost. Zašto ih šaljemo? Nešto o tome sam rekao u ovom uvodnom dijelu, znači preuzeli smo određene obveze i moramo sudjelovati naravno u skladu sa svojim mogućnostima u određenim akcijama koje te obveze podrazumijevaju u cijelom svijetu. Da li su sigurni, kolega Bauk je nešto rekao, mislim da o Afganistanu i nije dobro raspravljati gdje je manje ili više sigurno, gdje su naši vojnici manje ili više izloženi da li na sjeveru Afganistana veća sigurnost, kada se sjetimo incidenta gdje su baš naši vojnici sudjelovali u pokrajini Kunduz 2007. gdje na sreću nije nitko stradao, ali su naletjeli na eksplozivnu napravu i moguće je bilo da netko u tom incidentu strada. Tako da svjesni smo svi rizika koje ova akcija donosi, ali moramo naravno kao država osigurati sve da naši vojnici budu što sigurniji, što opremljeniji, na neki način i što spremniji da tamo sve svoje zadatke koji se stavljaju pred njih izvrše. Samim time nameće mi se jedna ja bih rekao slika, odnosno jedna crtica iz te cijele priče oko Afganistana gdje sam pročitao i dobio informaciju da američka vojska donira hrvatskih snagama transportna vozila koja njih ne zadovoljavaju prilikom njihovih akcija, odnosno prilikom korištenja njihovih, od strane njihovih postrojbi i da oni razvijaju nova vozila koja će koristiti njihove postrojbe u Afganistanu i samim time su odlučili donirati veliki broj vozila različitim državama i među njima i Hrvatskoj. Ja se samo nadam da ta vozila neće biti korištena ako nisu zadovoljila već standard američke vojske niti u aktivnostima koje provode hrvatski vojnici. Ono šta želim istaknuti normalno da je okružje kada razgovaramo o ovim temama puno povoljnije nego da je itko stradao u Afganistanu. I naravno da osjećaji u javnosti i da bi pritisak javnosti bio puno veći da se slučajno desi da neki od naših vojnika strada u Afganistanu. I nadamo se da se na neki način to neće niti desiti. Ali ono šta bih ja istaknuo i bitno je prilikom svih aktivnosti, prilikom svih akcija u kojima sudjeluju hrvatski vojnici u svijetu ja bih volio da naši pregovarači ili naši ljudi koji sudjeluju u tome, u odlukama koliko vojnika bi Hrvatska trebala i gdje poslati uzmu u obzir i neke relevantne činjenice. Reći ću na primjeru Afganistana. Njemačka ima 4 i pol tisuće vojnika. Njemačka vojska u aktivnom sastavu otprilike broji skoro do 20, nije baš 20, 17, 18 puta više nego šta je to Hrvatska vojska. Znači, postoji određeni nesrazmjer u broju vojnika koji smo mi tamo poslali u odnosu na Njemačku. S druge strane izdvajanje BDP-a iz proračuna Njemačke je veće nego u Hrvatskoj. S druge strane, BDP po glavi stanovnika u Njemačkoj je tri puta veći. Ono što se meni nameće kao zaključak je da Hrvatska podnosi kada se gleda proporcija veći teret te aktivnosti u Afganistanu nego jedna druga članica NATO saveza kao što je Njemačka. Ili Italija koja ima u Afganistanu 2800 vojnika. Znači, sada će to ispasti otprilike 9 puta više nego Hrvatska, a opet ima aktivnog sastava vojske 15-tak puta više nego Hrvatska. Znači, volio bih da bez obzira šta smo mala zemlja u odnosu na ove dvije koje sam naveo da naši pregovarači pokušaju participiranje Hrvatske vojske i hrvatskih vojnika bilo gdje u svijetu svesti na manju razinu nego što je to danas, odnosno na ono što je proporcionalno veličini Hrvatske vojske i snazi hrvatske ekonomije koja to na kraju krajeva mora financirati. Netko je već rekao danas u raspravi, svaki od tih vojnika na neki način i opremanje i sve ostalo, sigurnost njihova košta hrvatski proračun 320 milijuna kuna koji će se izdvojiti godišnje za tu aktivnost nije mala. Zato kažem prvo zbog sigurnosti, ali i zbog ekonomske snage zemlje trebali bi voditi računa da ne participiramo u odnosima koji su veći, nego u kojem participiraju recimo zemlje kao što su Njemačka i Italija. Zbog toga svako povećanje ja bih rekao pa i ovo od 20 instruktora koji će otići više u Afganistan na neki način vrlo vjerojatno neće dobiti dobiti pozitivne ja bih rekao ocjene u javnosti. Ali vjerujući našim ljudima koji se bave na neki način sa tim pregovorima koliko treba participirati Hrvatska u NATO-u ja ću dignuti ruku i podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Iako mi se nije činilo da će trebati možda ponoviti i u ovom Visokom domu još jednom kao da netko zaboravlja NATO nije švedski stol i ne možemo iz sustava NATO-a uzeti ono što je dobro, a to je sigurnost pod kišobranom NATO zaštite, a onda istovremeno kalkulirati i moralizirati kod donošenja ovakvih odluka da li treba sudjelovati u jednoj međunarodnoj mirovnoj misiji. Biti svjestan da su isto tako u bližoj povijesti na početku samostalne Hrvatske neki drugi mirovnjaci stavili svoje živote na kocku dolazeći u Hrvatsku koja je isto tako za stanovnike njihovih zemalja iz kojih su dolazili bila nesigurna, ratom zahvaćena. Znači ja ću reći otvoreno i iskazivati ovdje određeni politički, pa i osobni egoizam. Mirovnjaci su pomogli Hrvatskoj. Međunarodne mirovne snage su dale Hrvatskoj potreban predah da se Hrvatska vojska konsolidira i policija kada je bilo teško i iza, i sigurno to je nepodijeljeni stav svih koji o tome nešto znaju i sudionici su tih događanja, da je njihov dolazak bio dobar za Hrvatsku. Isto tako, jedna druga zemlja treba pomoć međunarodnih mirovnih snaga i hrvatski vojnici nisu ni u kakvom ratu. Oni su u uvjetima ratnih djelovanja, ali ne provode niti ne nameću nikakvu agresivnu politiku. Ne sudjeluju u tome, niti će sudjelovati, jer tako smo se konsenzusom opredijelili u ovom Visokom domu. Povećanje broja vojnika sa 300 na 320 je potpuno u skladu i sa brojčanim veličinama, ali i sa dinamikom sadržanim u dokumentu koje smo ovdje usvojili u ovom Visokom domu. Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske govori da da će Hrvatske oružane snage u djelovanju izvan granica Republike Hrvatske imati otprilike do 8% one komponente kopnene vojske. To je negdje oko 700 vojnika. Za to smo se opredijelili 2006. godine čini mi se kada smo usvajali dugoročni plan razvoja Oružanih snaga. I sada samo provodimo odluku sukladno tom dokumentu. Funkcije, odnosno zadaće koje će obavljati ovi dodatni pripadnici Oružanih snaga su u skladu sa konceptom NATO-a. instruktorske funkcije sukladno strategiji NATO-a, pomozi da se obuče, pomozi im da mogu preuzeti ulogu vojske i policije. Znači njihove nacionalne komponente, njihova vojska i njihova policija, da mogu preuzeti odgovornost za stanje u svojoj zemlji. Treba im pomoći. Treba im pomoći u instruktorima. im pomoći u instruktorima. I potpuno su netočni podaci, ovdje ih slušam, o nekakvom našem nadsrazmjernom sudjelovanju. Nisu, kolega Maras. Njemačka financijski sudjeluje više. Nije jedini parametar srazmjer broja stanovnika i broja vojnika. Njemačka tamo daje i nešto što mi financijski ne možemo preuzeti na sebe, to je zračni prijevoz. To užasno košta. I kad to stavite u nekakvu korelaciju njemački doprinos financijski je kudikamo veći nego što je hrvatski jer Njemačka si to može priuštiti. Mi ne možemo i ne preuzimamo obveze. Što je ovdje bit, kod sigurnosti? Bit je da Hrvatska nikada nije preuzela obavljanje nekakve funkcije koje obavljaju vojnici u Afganistanu, a da to prije toga nije bio prijedlog Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Nikad politika nije, a nadam se ni neće preuzimala funkcije Oružanih snaga za koje je struka, znači Glavni stožer nije dao ocjenu da, mi smo to spremni i mi to možemo. Isto, najsloženija je ona … /Govornik se ne razumije./… funkcija. Naši vojnici kao mentori Oružanih snaga i to je što se tiče rizika najzahtjevniji dio. Nepredvidljiv i sigurnosno najzahtjevniji. I hvala Bogu nije se ništa dogodilo, hvala Bogu osim nekih lakših ranjavanja vojnika nismo imali onaj najtragičniji događaj. I nitko, kolega Lesar, niti predsjednik Republike, niti predsjednica Vlade ili predsjednik Vlade, a hvala Bogu niti ministrica ni ministri ne očekuje tapšanje. prva misao svako jutro je da li se noćas nešto u Afganistanu nije nesretno dogodilo. To je strahoviti pritisak, ali to ne znači da nećemo preuzeti odgovornost kod donošenja ovakvih političkih odluka. Ovo je dobra misija, ona ni na koji način kao što je to rekao, ili sam ga ja bar tako shvatio, gospodin Kajin, ne radikalizira islam. Posebno ne djelovanje hrvatskih vojnika u Afganistanu. Jer ako niste znali bar je nekad bilo, a nadam se da je i danas tako, u sklopu višemjesečne obuke pripadnika koji će biti upućeni je i obuka dio je predavanje o osnovama o osnovama islamske vjere i kulture. Budite uvjereni hrvatski vojnici znaju u kojoj su zemlji, znaju što su temeljne vrijednosti naroda kojem pomažu i ne igraju se sa nečijim vjerskim svetinjama. I na to možemo biti ponosni. Na to možemo biti ponosni. Odluka o upućivanju je u svemu u skladu sa hrvatskim Ustavom, sa hrvatskim zakonima, sa dugoročnim planom razvoja. Ja ju osobno kao saborski zastupnik podržavam. Hvala lijepo.

Kada ste branili odluku ulaska Hrvatske u NATO bez referenduma rekli ste sada ćemo biti ravnopravni i sjediti za stolom kada se odlučuje. Pa ako sjedimo za stolom za kojim se odlučuje onda nije istina da mi nešto moramo. Jer svaka članica NATO-a ima pravo samostalno odlučivati hoće li ili neće u nekoj misiji sudjelovati. To je citat otprilike i vaših argumenata pri raspravi ulaska Hrvatske u NATO. Svaka članica samostalno ima pravo odlučiti u kojoj će misiji sudjelovati. Ali ono što je bitno, nije broj stanovnika jedini kriterij, ali BDP po glavi stanovnika je. Njemačko sudjelovanje u Afganistanu kad ga izražavate u novcu naravno da je veći od hrvatskog, ali je sukladan BDP-u po glavi stanovnika. Sad vas pitam koliki je udio Hrvatske u toj misiji ako zanemarimo broj stanovnika nego preračunamo 380 milijuna kuna i usporedimo sa BDP-om po glavi stanovnika ostalih 44 zemalja koje sudjeluju u u Afganistanu? Nemojte izvlačiti argumente koji vam samo odgovaraju u datom trenutku. Branite odluku, a prije nekoliko mjeseci ti isti kriteriji su vam služili za obranu druge odluke. Pa prema tome vi ste danas ustvrdili da mi moramo sudjelovati u svakoj misiji NATO-a. To nije točno! Vi ste tvrdili da ne moramo i da svaka članica samostalno odlučuje kada hoće, a kada neće sudjelovati. **Šeks, Pa kolega Lesar i sami ste rekli ne moramo sudjelovati, mi ne sudjelujemo u onim funkcijama koje ne možemo prihvatiti. Hrvatska nema nacionalna ograničenja, ali ima ograničenja sposobnosti. Ono za što naši vojnici nisu osposobljeni, ono što mi financijski ne možemo podnijeti Hrvatska nije prihvatila. A između ostaloga ako se dobro sjećate u Afganistanu je jedno vrijeme djelovala jedna druga misija, uglavnom na jugu, "Endury freedom" čini mi se da se zvala. To su borbene funkcije. Hrvatska je rekla, mi u tome ne želimo i ne možemo sudjelovati. Naši vojnici nisu za to osposobljeni, rizik je kudikamo veći i Hrvatska u tome neće sudjelovati. I nitko zbog toga, taj stav je izražen i prije nego što je Hrvatska formalno primljena u NATO i nitko Hrvatsku zbog toga nije izbacio. Sjedimo za stolom, donosimo odluke i sudjelujemo razmjerno svojim sposobnostima.

da islam nije radikalna religija, ali ti američki ratovi radikaliziraju i dio islamske populacije. Otprilike ovako sam rekao, a daj Bože da nisam u pravu. Drugo, da li je čitav niz zemalja povukao vojsku iz Iraka? Je. Da li su neke zemlje povukle vojsku iz Afganistana? Jesu. Da li se u svim parlamentima diljem Europe ili zemaljske kugle vode debate o povratu vojske iz Afganistana? Zasigurno da. I konačno, ono što je ovdje najbitnije, što će se dogoditi kada za 3 ili 4 godine povuku se američki ili ostali vojnici NATO-a? Pa u prvoj toj godini nakon toga aktualna će afganistanska vlast pobjeći u Ameriku iz koje je i došla. Na stranu njihov izborni deficit. Daj Bože da sam u krivu i da je naprosto naše prisustvo tamo urodilo kakvim takvim plodom, ali mislim da se jednostavno ne varam. I drugo ili treće, nitko ovdje nije nikakav egoista pa da je nekada bio za, da je nakon toga bio protiv. Da jednostavno ne znamo vrednovati prisustvo stranih trupa na području RH u Domovinskom ratu. Apsolutno to znamo cijeniti, ali isto tako moramo imati na umu razliku, jedne unaprijed ja bih se usudio kazati dobivene misije i ove za koju se slobodno može reći da je izgubljena, a u konačnici bojim se da će mnogi naši mladići tamo naprosto nastradati. Hvala. Odgovor na repliku. Samim time, što danas u Afganistanu nekoliko milijuna Afganistanske djece idu u školu dokaz je da je misija uspjela. To nisu imali, što ženska djeca idu u školu, misija je uspjela. Što će biti ako se promijene sigurnosne okolnosti onda će zastupnici na temelju procjene ljudi koji su za to kvalificiran i nadležni o tome raspraviti i donijeti odgovarajuće odluke. U konačnici i Hrvatski ustav poznaje instrumentarij da predsjednik Republike u slučaju veće pogibelji oružanih snaga može donijeti odluku o povlačenju. Prema tome, postoji instrumentarij, postoji zakonski ustavni okvir u ovom trenutku, mi danas raspravljamo o tome na temelju spoznaje koje danas imamo, nema nekih naznaka pojačane sigurnosne ugroze posebno na ovim funkcijama gdje dodatno šaljemo ovih 20 vojnika i prema tome ovu odluku treba podržati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Sovjetski savez je 12 godina bio sa svojim snagama prisutan u Afganistanu i izgubio rat. Sjedinjene Američke Države su bile u Vijetnamu skoro 20 godina i izgubile rat. Misija u Afganistanu je odlukom Vijeća Ujedinjenih naroda uspostavljena 2001. godine, evo još malo pa će se napuniti 10 godina od međunarodne misije, međunarodnih vojnih snaga u Afganistanu. U ocjeni dosadašnjeg stanja u materijalima koje smo dobili pa zatim u razlozima i ciljevima donošenja odluke da se upute dodatne snage Republike Hrvatske u Afganistan i to dakle isključivo instruktora, kako bi po tom broj naših vojnika bio u Afganistanu bio 320, zaista se detaljno analizira stanje u jednoj državi, ja bih rekao da je ta analiza ili rasčlamba puno bolja nego neke domaće analize i raščlambe u situaciji gospodarskoj, političkoj ili svakoj ostaloj u nekim krajevima Republike Hrvatske. Već u samom početku imamo nazive gradova, mjesta pokrajina, koje kada bi čitao obični građanin Republike Hrvatske zaista bi se pitao zbog čega se to navodi, ako smo članica NATO Pakta, i ako je dogovor NATO Pakta i Oružanih snaga Republike Hrvatske da se to proširi, ako je s tim suglasan predsjednik Republike, ali jasno da Hrvatski sabor ima zadnju riječ. Međutim, Mazar-i-sharif, Meiman, Feyzabadu, Badlanu, SAmangan, Sherbagan, Chacharan,

MIlanluga, Čaglina, MIgalovaca, Jahačine, GRiziča, itd., za koje mnogi saborski zastupnici također nemaju pojma gdje su i što se tamo sve skupa događa. Jasno da se ni jedan rat ne vodi samo zato da se nekakva ideologija sprovede da se uljudi nekakva zemlja, nego se vodi prije svega zbog ekonomskih razloga. Jasno da je Afganistan mjesto proizvodnje opijuma i prvog transporta, jasno da je Afganistan na putu kada se gleda globalno, putu nafte, sa srednjeg istoka država srednje Azije, Kirgistana, Kazahstana itd., plina nafte i ostalih fosilnih goriva i jasno je da je to jedna modificirana ili moderna kolonizacija koja se zove po najnovijem globalizacija. Hrvatska vojska se zapravo u sklopu NATO Pakta uključila u taj sustav, ja bih priupitao saborske zastupnike i sve nas ovdje, i ministra, zna li on koliko Hrvatskih građana radi u Afganistanu a da nisu u Hrvatskoj vojsci. Koliko građana radi za KBR u Iraku također. Jasno, odlazeći trbuhom za kruhom tamo gdje se može zaraditi. Dakle, Hrvata ima puno više u Afganistanu nego 294 koliko ih služi dakle u Hrvatskoj vojsci koji su tamo poslani u misiju NATO Pakta odnosno međunarodnih snaga. Stabilizacija i tranzicija Afganistanske države, pomoć Afganistanskoj narodnoj armiji, ANA, posao posao instruktora policije i vojske, Afganistanske, sve je to lijepo rečeno ali sam također također razmišljao o našem sudjelovanju u odnosu na bruto-društveni proizvod i na ostale pokazatelje, jasno ovdje u samom materijalu piše da Republika Hrvatska sukladno izračunu doprinosa u mirovnoj operaciji ISAF primjenom formule iz NATO-a zauzima 16. mjesto od 42 države davateljice snaga. Znači mi smo ispred 26 drugih zemalja, a tih 26 drugih zemalja sasvim sigurno nisu zemlje koje su koje su u ovako teškim recesijskim uvjetima kao Republika Hrvatska. Jasno da izdvajanje za naše vojnike ne smije biti upitno, jer time dovodimo i njihovu sigurnost u pitanje, jasno da su to naši vojnici kojima smo se uvijek ponosili i ponosimo, ali jasno je i to da kako piše u ovom materijalu da do sada nema ljudskih žrtava u Afganistanu. Borba protiv, kako ovdje netko reče, talibana, u Afganistanu i njihove ideologije, nije samo borba u Afganistanu, ta se borba lako može proširiti i izvan Afganistana i proširena je izvan Afganistana i ne daj Bože da Hrvatska bude zahvaćena nekim segmentima ili načinima borbe tih ljudi za svoje ideje, pa da imamo u našem dvorištu problematiku koju ne bismo htjeli, da se ne događa željeznica u Madridu, željeznica u Zagrebu itd. Zbog toga a i zbog toga što je ovdje nerečeno od kolege Kajina da je proračun ili dio proračuna koji se odvija za mirovne snage veći od proračuna Ministarstva turizma u ovakvoj situaciji i za niz drugih stvari ne samo Ministarstva turizma imamo mi potreba koliko god hoćete sada pogotovo, za nekakve pohvale koje dobiva nije bitno tko, pa dobiva cijela Hrvatska pohvale. Što je Hrvatska dobila u opremanju mogućnosti plasiranja hrvatskih proizvoda za NATO pakt? Gospodin ministre koji je to Hrvatska ponudila proizvod i koji je NATO pak prihvatio da možemo i mi participirati sudjelovati u tom nekakvom izdvajanju zemalja NATO pakta novčanom izdvajanju kako bi Hrvatska možda imala dio tog globalizacijskog rata ili čuvanja sigurnosti u Afganistanu? Ni čarape ne možemo hrvatske plasirati za vojsku ne samo za našu, nego za vojsku NATO pakta koje ima 90 tisuća sada trenutno u Afganistanu. Pa se onda pitam ako sve ovo uzmemo kao činjenice, a jesu, zbog čega bih ja glasovao za odlazak hrvatskih vojnika u Afganistan.

Hvala gospodine predsjedavajući. Ispravit ću netočan navod uvaženog kolege zastupnika koji je rekao da Hrvatska nije spremna ni sposobna niti čarapu proizvesti za NATO savez. To nije točno. Točno je da

i od opreme tipa kaciga, odjeće što je svima nama jednim dijelom poznato, pa gospodine kolega krivo ste rekli. **Šeks, Vladimir Gospodin potpredsjedniče, gospodine ministre i državni tajniče. Slušajući ovu raspravu o Afganistanu koju vodimo u kratko vrijeme po čini mi se drugi ili treći put, svakako treba reći da je ta zemlja u najmanju ruku trostruki talac. I to talac prije svega uspješnih Talibana koji su postali sinonim održivog ekstremizma na neki način vandali naših dana. Međutim, Afganistan je talac kompletno korumpirane vlasti koju čak i izborni ciklus ne legitimira dapače suprotno. I na kraju Afganistan je nažalost i talac lutanja međunarodne zajednice u potrazi za nekom djelotvornom strategijom. Treba podsjetiti da je NATO a ovdje o njemu danas bilo dosta riječi danas ima više od 86 tisuća vojnika u sklopu mandata Ujedinjenih naroda ISAF. Ove snage čine više od 40 zemalja ali i sve članice NATO-a znači njih 28. Mnogi kažu kako je najteža zadaća ISAF-a borba protiv pobunjenika na jugu Afganistana gdje su Talibani najprisutniji. Međutim, ja se ne bih složio s tim. Osim Talibana poharane institucije afganistanske vlasti su mamac za kriminal svake vrste Prema nekim vjerodostojnim podacima više od 60% tamošnje ekonomije čini afganistanska narko industrija. Iako je proizvodnja opijuma procvjetala nakon dolaska Talibana na vlast poslije sovjetskog povlačenja, još uvijek 90% svjetskih potreba za heroinom se zadovoljava proizvodnjom opijuma u Afganistanu. Nadalje, prema posljednjim podacima stopa nepismenosti u Afganistanu iznosi 64%. Jedan pakistanski novinar koji dobro poznaje situaciju u Afganistanu konstatirao je da je upravo nepismenost najizrazitija među novacima koji su regrutiraju u afganistansku policiju. I on se pita na koji način se taj jedan policajac se može suprotstaviti prekršaju ili čak napisati izvješće ako je sam nepismen. Premda sigurnost ostaje svakako ključno pitanje, novi izvještaj Ujedinjenih naroda ukazuje da je korupcija u Afganistanu čak ozbiljnija prepreka od Talibana. Korupcija je najveći problem s kojim se suočavaju Afganistanci čak je već i od pobunjenika i siromaštva. Procjene govore da korumpirani dužnosti prije svega ... vlade u svoje džepove okreću oko četvrtine ukupnog proizvoda svoje zemlje, a to je negdje u Afganistanu oko 2,5 milijarde dolara. Stvari idu čak dotle da Nancy Pelosi predsjednica predsjedničkog Doma kongresa tvrdi da afganistanski predsjednik nije vjerodostojan partner SAD. A američki ministar A američki ministar obrane Gates je evo to znate molio bih komentar, nedavno je odobrio novac malim saveznicima da budu partneri po mjeri SAD. Riječ je o 50 milijuna dolara koji će potrošiti 6 ili 7 zemalja. Budući da se ne žale samo hrvatski vojnici na nedostatnu opremu za svoju misiju u Afganistanu. Dakle, SAD su u potrazi za dostojnim partnerom u Afganistanu, ali jednako tako žele da i njihovi saveznici budu adekvatno opremljeni za tu borbu. Vratit ću se kasnije. Što se tiče Hamida Karzaia on se sasvim dobro snalazi, jer je po općoj ocjeni jedan od najkorumpiranijih političara ovog trenutka na svijetu. Slabost svoje zemlje i stalnu potragu zapada za nekom uspješnom strategijom, itekako je pretvorio u opipljivu korist za sebe i svoj klan. No, da se vratimo američkom zapovjedniku u Afganistanu Stanley McCristalu koji je vrlo jasno rekao "Na vojnom planu ovaj rat se ne može dobiti, ali bez dostatne vojne snage on se može izgubiti". Najveći problem je da je afganistansko stanovništvo izgubilo povjerenje u vlastite političare, a ne vidi korist od nazočnosti snaga ISAF. Kako dalje? Zapad pokušava ono što se do jučer činilo nemogućim, a to je da u vladu navedu i talibanske pobunjenike. Citiram britanskog ministra vanjskih poslova gospodina Milibanda koji je rekao da je ključ osigurati reintegraciju pobunjenika koji su spremni živjeti u skladu sa afganistanskim Ustavom, braniti narod a ne napadati. Protiv takvog stava naravno teško je imati išta protiv, međutim to samo govori da se 10 godina praktički izgubilo. Ima još doista nešto što graniči sa bizarnošću. Analitičari kažu da NATO-ve zapovjednike ometaju ograničenja vlada pojedinih zemalja o tome što njihovi bojnici smiju, a što ne smiju učiniti u Afganistanu. Michael Wiliams stručnjak za NATO na Londonskom sveučilištu opisuje neke od tih restrikcija, pa kaže da je jedno od ograničenja da vojnici ne smiju djelovati po noći. Zatim da ne smiju ići u akcije izvan određenog područja. Treće, ne smiju biti slani u borbene operacije. Četvrto, smiju pucati jedino kad se na njih zapuca što naravno da takva ograničenja dovode do vrlo čudnovatih okolnosti. Kaže, recimo ako ste u akciji zajedno sa britanskim vojnicima na koje se puca vi ne smijete odgovoriti jer se ne puca na vas. Dakle, i takva ograničenja otežavaju donošenje učinkovite strategije iako je potpuno razumljiva s obzirom na poziciju većine država koje imaju zastupljene vojnike u misiji ISAF-a da ne izlaže svoje vojnike rizicima stradavanja rizicima stradavanja u borbenim misijama. Na kraju htio bih nešto reći o izlaznoj strategiji koja se ovdje više puta ponavljala. Hrvatska ima software, ima know how, kako obnavljati ratom opustošenu zemlju. I sami smo bili izloženi ratnom stradanju i u mnogome smo još uvijek post konfliktno društvo sa madežima stečenim u ratu. Doista bih volio vidjeti i jačanje međunarodne vjerodostojnosti Hrvatske upravo u prijedlozima koji će zone sigurnosti za koje vjerujem da će u Afganistanu se širiti, da će se pretvarati u zone razvoja, nediskriminacije i tolerancije što su naravno pretpostavke demokracije. Mi možemo dati svoj doprinos. No, kad govorimo o Strategiji izlaska treba reći da druge zemlje već uvelike rade na tome. Kanađani imaju 3000 vojnika u Afganistanu i kreću sa povlačenjem tih trupa iduće godine, a tijekom srpnja 2011. Amerikanci namjeravaju povući svoj prvi kontingent. Postavlja se pitanje ukoliko i ostale zemlje članice NATO-a to shvate kao okidač, kao vrijeme u kojima doista trupe treba povući tko će ostati u Afganistanu? Koliko dugo i s kojim brojnim sastavom? Jedna vijest je prošla relativno nezapaženo u našim medijima, a odnosi se na Crnu Goru. Naime, Crnogorci su 8. ožujka prošle godine po prvi put poslali jedan mali kontingent svojih vojnika u Afganistan. Da li će se povlačenje vojnika iz velikih članica NATO-a kompenzirati povećanjem slanja vojnika iz uvjetno ili bezuvjetno rečeno malih članica NATO-a i da li upravo ova sredstva koja gospodin Gates namjenjuje tim saveznicima daju obrise neke buduće strategije, vojne prisutnosti Međunarodne zajednice u Afganistanu. O tome bi doista trebalo razgovarati i mislim da ćemo se u hrvatskom Parlamentu vraćati toj temi. Za razliku od nizozemske Vlade hrvatska Vlada neće pasti zbog misije u Afganistanu. Past će zbog svoje neuspješne misije u Hrvatskoj, ali to nije tema ove rasprave. Ja bih samo na kraju želio reći kako su sigurnost i dobra vladavina ključ održivog razvoja. To je na žalost cilj koji je u Afganistanu jednako dalek kao i u vrijeme početka misije intervencije 2001. godine. Hvala Hvala. I potpredsjednica Doma, gospođa zastupnica Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Željka (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Danas je ovdje tijekom rasprave izneseno bezbroj argumenata, neki za, a neki protiv boravka hrvatske misije u Afganistanu. Ja ih neću ponavljati. Ja ću podržati ovu odluku zato što držim da je ona racionalna, da je ona logična, da je ona u političkom interesu Republike Hrvatske da je ona održiva u svakom pogledu financijski, sigurnosno, politički gledano na uključivanje u međunarodne asocijacije, u NATO savez pa i u ukupnu međunarodnu politiku. Ja danas želim samo kratko upozoriti na jedan aspekt o kojem bar na ovakav način kako ću ja to danas reći nije uopće bilo govora. Naime, iako je to bilo davno još uvijek itekako pamtim. Naime, bila sam na mjestu ministra Vukelića kad je prvi kontingent naših dečki i cura otišao u Afganistan i tad je to bila jedna vrlo logična i vrlo politički utemeljena odluka. Bili su drugi uvjeti, ali sve je bilo otprilike politički isto. I danas se sjećam evo vrlo živo kako sam ih ispraćala na taj put neizvjesnosti i sjećam se da sam se u stvari rasplakala evo otprilike slično kao i ovog trenutka. Želim vam reći gospodine ministre da morate imati prvo na umu da naši dečki i cure tamo budu opremljeni maksimalno kao što je to potrebno, da budu zaštićeni, da nitko, baš nitko nikakve restrikcije, nikakve premijerke, nikakvi ministri, nikakve preče potrebe ne smiju biti te koje će uskratiti dovoljna sredstva da oni imaju maksimalnu sigurnost. Oni tamo predstavljaju Hrvatsku. Već nas godinama predstavljaju na apsolutno izvrstan način. Ako su sportaši kao što kažu naši najbolji ambasadori, ja mislim da su ovom jednom ozbiljnom sigurnosnom i političkom svijetu to upravo naši dečki i cure u kontingentima u Afganistanu. Vama na dušu njihova sigurnost. Hvala. Završni osvrt ministar obrane, gospodin Branko Vukelić. Izvolite. **Vukelić, Branko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Prije svega evo zahvaljujem na

u duhu one politike koju Hrvatska vodi već niz godina, ne od dana stupanja u članstvo NATO saveza. Mi smo postali članica NATO saveza prošle godine, a politiku, odgovornu politiku kad je riječ o mirovnim misijama, o Hrvatskoj kao odgovornoj članici Međunarodne zajednice provodimo dugi niz godina. Upravo i temeljeći je na iskustvo koje imamo u ne tako davnoj prošlosti. Kada smo bili i zemlja primateljica Međunarodnih mirovnih snaga, kada smo prolazili teški Domovinski rat. Kao zemlja koja itekako zna što znači rat, što znači mir i koliko je mir neophodan za svaku zemlju, za svaki narod, za sve ljude gdje god oni živjeli. I mi smo, ponavljam, u mirovnim misijama diljem svijeta ne samo u Afganistanu, već dugi niz godina. I prije negoli smo postali članica NATO saveza. Odluku o ovoj operaciji, sudjelovanje u operaciji u Afganistanu donio je Hrvatski sabor u prosincu 2002. godine. 2003. godine prvi puta su naši vojnici otišli u tu mirovnu misiju. I ono što isto tako treba reći da smo jedina zemlja koja nije bila članica NATO saveza, a da smo u toj mirovnoj misiji imali instruktore, dakle mentorske timove koji su obučavali afganistansku vojsku. Sve ono što se u tih godina dešavalo u toj mirovnoj misiji, drugim mirovnim misijama svjedoči o i motiviranosti i iskustvu, dobroj pripremljenosti, obučenosti, opremljenosti naših vojnika bilo u kojoj su oni misiji prisutni. To je i razlog zašto eto možemo biti sretni i zadovoljni da nema stradanja naših ljudi ni u ovoj mirovnoj misiji. I sigurno je da će i Hrvatska vlada i Ministarstvo obrane i ja na čelu tog ministarstva raditi i dalje na tome da se učini sve kako bi naši vojnici bili dobro pripremljeni, dobro obučeni, dobro opremljeni kada idu u mirovne misije i da bi jasno mogli što kvalitetnije i izvršavati svoje zadaće, ali da bi jasno bili i maksimalno zaštićeni u tim prostorima gdje realne opasnosti postoje. Bez obzira što oni nisu u borbenim djelovanjima. Bilo je ovdje priče o tome koji su razlozi, zašto smo dobili taj poziv da damo instruktore, da povećamo broj naših vojnika u ovoj ovoj mirovnoj misiji ISAF u Afganistanu? Ja sam već govorio i ponovit ću, riječ je o strategiji Međunarodne zajednice, ne samo NATO saveza jer u ovoj operaciji sudjeluju 44 zemlje, dakle, i nečlanice NATO saveza. Dakle, riječ je o strategiji koja kaže potrebno je ubrzati obuku afganistanske vojske i policije. Da bismo to mogli potrebno je povećati broj instruktora. I otuda je došao i zahtjev zapovjedništva NATO-a za Europu za 65 naših instruktora. Riječ je o instruktorima topništva, instruktorima za obuku na helikopterima, policijskih specijalnosti, logistike itd. Naše Oružane snage su dobro proanalizirale taj zahtjev i utvrdile da je naša mogućnost 37 instruktora dati dati za tu mirovnu operaciju. Da bismo to mogli potrebno je ovo povećanje od 20 o kojima danas govorimo i bit će potrebno restrukturiranje naših snaga na terenu što nam ide i u prilog jer vi znate da smo sada na pozicijama sjevera, i u glavnom gradu Kabulu sa našim snagama. Sada ćemo restrukturiranjem ostati samo na 2 prostora, to je sjever i glavni grad Kabul, a sa zapada ćemo povući naše snage i dakle zamijeniti ćemo ustvari snage koje imamo sa instruktorima koji će biti u školama za ove specijalnosti o kojima sam govorio. Dakle, razmišljamo upravo i o tome da ćemo i logistički imati na neki način lakši posao jer ćemo imati naše ljude na manje lokacija u Afganistanu. I nema riječi, nema nikakvog temelja da netko sada govori to je sada tek početak, doći ćemo do preko 400 i temeljeći to na nekoj matematici koja govori o sadašnjih 90 pripadnika Oružanih snaga svih zemalja do potrebnih 125 jer vjerujte i u svim razgovorima koje sam ja imao i koje smo imali u Ministarstvu obrane sa našim partnerima u NATO savezu itekako se cijeni doprinos RH ovoj operaciji u Afganistanu. I teško je zaista govoriti o tome, ajdemo brojčano koliko tko ima pripadnika vojske, koja zemlja, pa koliko sudjeluje tamo? Koliko ima BDP, koliko je bogata itd., to je vrlo teško na taj način raditi jer naići ćete na mnogo računica koje će onda biti apsurdne. Svaki puta zahtjev pojedinoj članici NATO saveza ili onoj koja sudjeluje u operaciji se ispostavlja, ali ta članica pa tako i Hrvatska, donosi odluku što, kako, na koji način, kojim mogućnostima, kojim brojem ljudi može sudjelovati u operaciji. I mi smo ovdje isto tako proanalizirali i naše sposobnosti i mogućnosti i financijske mogućnosti kada se došlo do prijedloga ove odluke za koju držimo da je moguća i financijski i stručno i da je održiva i da ovo povećanje od 20 vojnika neće ugroziti ni financijski ni bilo kako drugo situaciju u Oružanim snagama RH. I isto tako I isto tako treba, bilo je ovdje pitanja i rasprava oko financija. U proračunu za ovu godinu iznos koji je za mirovne misije je negdje oko 334 milijuna 334 milijuna kuna, sve mirovne misije koje imamo. Imamo, znate i sami, prošle godine bili smo u 12 mirovnih misija UN-a, 2 pod vodstvom EU, 2 u okrilju NATO saveza. Prema tome, svi troškovi za sve misije su 334 milijuna. Kada je riječ o ISAF-u u Afganistanu negdje je trošak oko 262 milijuna kuna. Isto tako treba reći da smo mi i počeli provoditi jednu racionalizaciju sudjelovanja naših snaga u mirovnim misijama. Pa tako od prošlogodišnjih 12 misija pod vodstvom UN-a mi smo sada ostali u 7 mirovnih misija. Dakle, u 5 mirovnih misija pod vodstvom UN-a više ne sudjelujemo jer nam nose nam nose trošak i ocijenili smo da nisu više toliko neophodno naše prisustvo u tim mirovnim misijama. Trošak koji imamo za mirovne misije nije doživio nikakvo smanjenje niti će doživjeti smanjenje upravo zbog sigurnosnih razloga i zbog potrebe da naše vojnike koje šaljemo dobro opremimo, dobro obučimo i za sljedeću godinu u proračunu su također su predviđena sredstva i povećana sredstva prije svega usmjereno na opremanje u smislu sigurnosti pripadnika naših Oružanih snaga Kada je riječ o ovoj godini financijama, ovih 20 dodatnih vojnika će koštati negdje između 4 i 5 milijuna kuna i to jesu sredstva predviđena na poziciji proračuna Ministarstva obrane. Za iduću godinu, jasno, biti će predviđeno u proračunu za iduću godinu. Ne postoje problemi oko nabavke roba i opreme za pripadnike naših snaga koji idu u mirovne misije. Prema tome nema govore o tisućama nekakvih košulja koje stoje, a naši pripadnici Oružanih snaga koji idu u mirovne misije nemaju košulje, to je jednostavno netočno, vi znate da imamo posebne odore kada je riječ o mirovnoj misiji u Afganistanu, pustinjsku varijantu tih odora i one se posebno nabavljaju, one su uvijek dakle, ne samo odore sve drugo je u je u potpunosti pripremljeno za naše vojnike kada idu u mirovnu misiju. Nema problema i sa ljudima, dakle ona priča što je bila i ovdje spomenuta prošle godine sa 4 pripadnika oružanih snaga koji nisu izvršili zadaću, opravdavajući da nemaju opremu itd., je pokazala kroz izvješće i analize koje su napravljene, a zaista smo dubinsku sam zatražio i složio analizu, od priprema vojnika pa do stanja i do organizacije na terenu u samom Afganistanu, pogreška je to bila tih ljudi koji su na stegovnom postupku, jer niti im je bilo naređeno da rade nešto što je van duha nečega što se do sada radilo, niti su bili bez opreme jedino što je ta istraga pokazala da će trebati više pripaziti u procesu procesu odabira, kada se biraju ljudi koji žele ići u misije da to budu ljudi koji zaista svim svojim karakteristikama zadovoljavaju kriterije koje trebaju zadovoljiti. I završit ću sa još jednom misli koja je ovdje bila izrečena i koju ne želim previše komentirati ali želim jasno i glasno reći naši pripadnici pripadnici oružanih snaga ne idu u mirovnu misiju u Afganistan niti bilo koju drugu zbog slave bilo čije niti ministra, niti predsjednika države, predsjednice Vlade niti pohvala koje dobivaju pa niti zbog trgovanja, da bi zbog toga mogli prodavati robu, idu zbog naše vanjske vanjske politike koju je utvrdio ovaj Dom, Hrvatski sabor, da budemo odgovorna zemlja članica Međunarodne zajednice koja će odgovorno sudjelovati u takvim misijama koje imaju za cilj mir, perspektivu, razvoj tih zemalja i sigurnost tih građana koji žive u tim zemljama, prema tome, mi ne idemo zbog pohvala koje dobivamo, mi svaki put jasno procjenjujemo što možemo što ne možemo, a kada je riječ o trgovini i tim mogućnostima u okviru NATO-a onda trebam reći da imamo uspješnih poduzeća, spomenuto je ovdje, ja ću reći kako da ne. Pa Šestanbuš, upravo i radi kacigu za jednu od članica NATO Saveza Italiju, na tenderu dobiven u jakoj konkurenciji. Ako uspije razviti i kacigu zaštitnu za kalašnjikov što još nitko u svijetu nije, onda vjerujte svi će u Afganistanu nositi tu kacigu jer je jako dobro zaštititi se od toga. Prema tome, odvojimo priču i posebni posao koje Ministarstvo radi i vodi, ne samo Ministarstvo i Vlada jeste usmjeren ka koje se nudi u okviru NATO zemalja ali danas ne govorimo o tržištu, govorimo o odgovornosti naše politiku i o povećanju broj pripadnika Oružanih snaga u Afganistanu kako bismo što prije došli ne do Hrvatske izlazne strategije, netko je ovdje spomenuo ima li Hrvatska izlaznu strategiju. Nema Hrvatska svoju izlaznu strategiju, postoji strategija Međunarodne zajednice za izlazom povlačenjem iz Afganistana, ali da bi to mogli napraviti potrebno je osposobiti Afganistansku policiju i vojsku da preuzmu odgovornost za mir u svojoj zemlji, zbog toga je potreban veći broj instruktora, zbog toga je došao i zahtjev Hrvatskoj, zbog toga smo ocijenili da su naše realne mogućnosti takove o kojima sam govorio i zbog toga pozivam i ovaj Hrvatski sabor da da podršku i da donese ovu Odluku. Hvala. Zaključujem raspravu.